Hvala Lepo dobro jutro, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 4. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se je danes ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Alenka Jeraj od 12.30 do 15.30, Andreja Rajbenšu, dr. Matej Tašner Vatovec, dr. Mirjam Bon Klanjšček, dr. Tatjana Greif,

Lah, Tomaž Lisec, Žan Mahnič, sama bom odsotna od 15.30 do 19. ure. Vsem prisotnim želim lep pozdrav! Preden nadaljujemo s točkami dnevnega reda, bi vas rada samo obvestila, da imamo v preddverju, kot ste morda opazili, razstavo punčk in fantkov iz cunj. Gre za simbolično predstavitev otrok, in sicer otrok v državah v razvoju, ki živijo v pomanjkanju in težkih življenjskih razmerah. Predstavljajo otroke, ki jim lahko s posvojitvijo ene takih punčk ali fantkov oziroma donacijo zagotovimo cepljenje proti šestim nevarnim otroškim boleznim: davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi in tetanusu. Gre za nabor bolezni, ki bi jih bilo mogoče enostavno preprečiti s cepljenjem, vendar ni sredstev za cepiva. Zaradi tega v državah v razvoju vsako leto umre približno 1,5 milijona otrok. Gre za projekt Slovenske fundacije za Unicef Punčke iz cunj, s katerim se podpira program cepljenja otrok v državah v razvoju, in za izjemno plemenito poslanstvo. Obenem pa ta projekt spodbuja solidarnost, krepi medčloveške odnose in osrečuje ljudi Prosila bi za pozornost, ker to ni nepomembna stvar. Te unikatne in ročno izdelane punčke in fantke iz cunj izdelujejo roke Unicefovih prostovoljk iz vse Slovenije in tudi otroci iz vrtcev in šol, letos pa so se projektu pridružile tudi pripornice in obsojenke iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Danes smo imeli pred sejo krajšo prireditev na to temo. Vse poslanke in poslance vas lepo vabim, da si to razstavo ogledate in darujete oziroma posvojite katero od teh punčk ali fantkov iz cunj, ki so resnično zelo lično narejeni, sredstva gredo pa za zelo plemenite namene. Zahvaljujem se vam glede tega za vašo pozornost. Gre za otroke, za našo prihodnost, za katero nam nikoli ne sme biti vseeno.

Kot sem povedal že ob uvodni predstavitvi proračunov, kot minister za finance nisem zadovoljen z višino primanjkljaja, ki za proračun 2023 predvideva 5,3-odstotni primanjkljaj na BDP. Vendar je ta primanjkljaj v največji meri posledica razmer vojne v Ukrajini, ki je največji razlog za energetsko krizo in posledično tudi trdovratno in visoko inflacijo v Evropi. Vezano na to tako tudi v letu 2023 na nivoju Evropske komisije velja splošna odstopna klavzula. Tudi Fiskalni svet priznava, da v makroekonomskem okolju prevladujejo negativna tveganja, ki se kažejo predvsem v dogajanjih na energetskih trgih. Rezultat tega je že omenjena visoka inflacija in nižanje napovedi gospodarskih rasti. Manjša, a še vedno relevantna so tudi tveganja, povezana z epidemijo. Po drugi strani Fiskalni svet navaja tudi nekaj pozitivnih tveganj za uresničenje makroekonomskih napovedi, ki izhajajo predvsem iz dobre kondicije zasebnega sektorja. Pri oceni makroekonomskih kriterijev smo se naslonili na jesensko napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj. Zaradi napovedanega verjamem, da načrtovani prihodki državnega proračuna niso pretirano optimistični. Kljub že večkrat navedenim negotovim razmeram sta oba predloga proračunov razvojno naravnana. V letu 2023 so sredstva za investicije in investicijske transferje predvidena v višini 2 milijardi 452,3 milijona evrov, kar je največ v zgodovini Republike Slovenije, za leto 2024 pa milijardo 832,2 milijona evrov. Z integralnimi sredstvi in s podporo različnih mehanizmov EU se krepijo predvsem zelene investicije in investicije na področju digitalizacije, s čimer se zasleduje zastavljene cilje Evropske unije in cilje iz Strategije razvoja Slovenije ter Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Skladno z ugotovitvami Fiskalnega sveta bo okrepljen prispevek državne potrošnje omilil ciklični zaton v omejenem obsegu. Med proračunskimi prioritetami velja izpostaviti investicije v zdravstvo, raziskave in razvoj ter podporo krepitvi konkurenčnosti gospodarstva. V okviru zelenega prehoda bodo ključni poudarki na področju trajnostne mobilnosti s posodobitvijo izvajanja javnega potniškega prometa, nadaljnje posodabljanje železniške infrastrukture in večjega obsega projektov za prehod na obnovljive vire energije. Predlog sprememb državnega proračuna za leto 2023 vključuje tudi ukrepe za blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo.

poraba bo temeljila na zakonih, ki jih bo sprejel Državni zbor, ukrepi ki jih bomo financirali, pa bodo začasni, ciljno usmerjeni in učinkoviti. S temi sredstvi bomo podprli gospodarstvo in zagotovili dolgoročno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. In seveda ne nepričakovano, večina teh sredstev bo namenjena temu, da bodo gospodarstva in tudi gospodinjstva plačali nižje cene energije, kot so na trgu. V negotovih razmerah je namreč ključno fleksibilno ukrepanje, po prenehanju izjemnih okoliščin pa bo pripravljena celovita strategija za dosedanjo srednjeročno uravnoteženost javnih financ, ki bo vključevala načrt ukrepov za doseganje vzdržne rasti, zagotavljanje ustrezne rasti investicij in seveda postopno znižanje proračunskega primanjkljaja. Ta vlada ima namen v celoti počrpati razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. S tem ciljem je zagotovljeno redno spremljanje napredka na tem področju. Sredstva za izvajanje kohezijske politike za naslednje programsko obdobje, to je 2021–2027, pa so načrtovana v splošni proračunski rezervaciji pri Ministrstvu za finance, dokler ne bo sprejet izvedbeni načrt operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za to obdobje. Poleg sredstev tradicionalnih skladov EU, torej kohezijski, kmetijski in centralizirani skladi EU, se načrtuje tudi intenzivno črpanje iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ne gre spregledati tudi financiranja raziskav, inovacij in razvoja, s katerimi Vlada tako posredno kot neposredno podpira razvoj slovenskega gospodarstva. V okviru politike Znanost in informacijska družba, ki predstavlja ključno stičišče raziskav, inovacij in razvoja, se finančni viri prepletajo med različnimi resorji. Za te namene je v naslednjem letu ter tudi v letu 2024 načrtovanih, vsako leto, 485 milijonov evrov. Ministrstvo za finance je prisluhnilo razpravi na Odboru za finance dne 21. 10., ko smo prvič predstavili proračun za 2024, in v dopolnjenem proračunu smiselno upoštevalo tudi predloga, amandmaje opozicije, torej zagotovilo dodatnih sredstev za investicije v cestno infrastrukturo znotraj predloga finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo ter dodatno zagotovilo sredstva za investicije v športno infrastrukturo v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027. Gre za 16 milijonov evrov znotraj predloga finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V času od začetka obravnave proračunskih dokumentov v Državnem zboru je Vlada dosegla tudi dogovor z reprezentativnimi združenji občin glede višine povprečnine za leti 2023 in 2024. Tako je v predlaganem zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 predlagan znesek v višini 700 evrov. Na podlagi tega dogovora bodo občine v letu 2023 ter tudi v letu 2024 prejele 1,46 milijarde evrov za izvajanje zakonsko določenih nalog, dogovorjena višja povprečnina pa določa tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, sofinanciranje narodnih skupnosti in višja sredstva, ki jih bodo prejele občine z romskimi skupnostmi. Naj povzamem ključne številke predlaganih proračunov. V osnovni javnofinančni napovedi oziroma projekcijah po posameznih agregatih ESA so upoštevani učinki vseh do sedaj sprejetih ukrepov oziroma so upoštevani učinki najverjetnejšega scenarija. V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 13,4 milijarde evrov, kar je 13 % več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023, medtem ko so odhodki določeni pri 16,7 milijarde evrov, kar je 25 % več, kot so bili določeni v sprejetem proračunu 2023. Primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku je za leto 2023 ocenjen na 3,3 milijarde evrov oziroma 5,3 % BDP. V letu 2023 bi po ocenah dosegli presežek sektorja država, če ne upoštevamo investicij. V primeru, da ne upoštevamo začasnih ukrepov, bi se saldo sektorja država skoraj prepolovil in padel pod 3 % BDP. V letu 2024 so načrtovani prihodki v višini 13,8 milijarde evrov, odhodki pa v višini 15,5 milijarde evrov. Primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku je za leto 2024 ocenjen na 1,7 milijarde evrov oziroma 2,6 % BDP. Fiskalni svet je za leto 2024 indikativno ocenil skladnosti predlagane zgornje meje s fiskalnimi pravili, ob tem pa tako kot Vlada opozarja na negotovost in nezanesljivost ocen. Za leto 2024 ocenjuje, da je predlagana zgornja meja obsega izdatkov znotraj razpona ocen najvišje dovoljene meje, izračunanih na osnovi nabora ocen proizvodnih vrzeli različnih institucij, in ugotavlja, da pa je rast očiščenih izdatkov sicer razmeroma skladna s trenutno ocenjeno rastjo dolgoročnega in letnega potencialnega proizvoda. Kot sem že povedal ob rebalansu letošnjega proračuna, v Sloveniji potrebujemo nov družbeni dogovor, ker javnofinančni prihodki že na srednji rok ne pokrivajo vseh obveznosti, ki naj bi jih financirale štiri blagajne javnega financiranja, zato je nujno, da prek najširše razprave določimo nov sistemski vir za financiranje dolgotrajne oskrbe. Smo starajoča se populacija, kar nosi s sabo višje stroške zdravstvene in pokojninske blagajne, zato moramo kot odgovorna Vlada poskrbeti za to, da bodo javne finance vzdržne na srednji rok. Hvala lepa. Hvala lepa. Predloga aktov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročil odbora dajem besedo predsednici odbora Andreji Kert. Izvolite.

sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Odbor je obravnaval 36 pravilno vloženih amandmajev, ki sta jih k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 vložili poslanski skupini, SDS 30 in Poslanska skupina NSi En amandma je bil nepravilno vložen, en amandma pa je bil umaknjen. V uvodni predstavitvi je minister za finance predstavil okoliščine, v katerih je potekala priprava predloga sprememb proračuna. Izpostavil je predvsem posledice vojne v Ukrajini, energetsko krizo, inflacijo, ovire v dobavnih verigah, pa tudi prisotnost epidemije covid-19, čemur so prilagojeni tudi odhodki. Povedal je, da se s predlogom sprememb proračuna želi ohraniti razvojno naravnanost proračuna in visoko raven investicij, podprtih z evropskimi viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter iz sredstev večletnega finančnega okvira 2014–2020. V nadaljevanju je podrobneje predstavil ključne poudarke glede prihodkovne in odhodkovne strani predloga sprememb in opozoril na nekatera tveganja, ki jih bodo izvajali ukrepi za blaženje posledic draginje za gospodinjstva in seveda tudi za gospodarstvo. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Državnega sveta, pri čemer je izpostavil zaskrbljenost nad razpoložljivimi proračunskimi viri sredstev, potrebnimi za obvladovanje draginje v gospodarstvu in kmetijstvu. Izraženo je bilo sicer razumevanje, da je predlog sprememb za leto 2023 odziv na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, zato ga Državni svet v celoti podpira. Na seji odbora je sodeloval tudi predstavnik Fiskalnega sveta, ki je opozoril, da mora fiskalna politika tudi v razmerah povečane negotovosti ohraniti srednjeročno vzdržnost javnega dolga. Za zasledovanje tega cilja je pomembno realistično načrtovanje, zlasti na osnovah sprejetega rebalansa proračuna za leto 2022. Po oceni Fiskalnega sveta pa sta v pripravo spremembe proračuna ustrezno vključena visok obseg investicij in načelo fleksibilnosti, ki državi omogočata učinkovito ukrepanje ob spopadanju z draginjsko krizo. Direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj je izpostavila, da je podlaga za pripravo predloga sprememb proračuna jesenska napoved, ki je bila pripravljena v začetku jeseni in v razmerah velike negotovosti. V zvezi s tem je poudarila, da so bili do sedaj sprejeti že številni ukrepi tako na nacionalni kot na ravni Evropske unije, ki te negotovosti vendarle nekoliko blažijo. Kljub temu pa njihova napoved ostaja realistična in skladna z napovedmi drugih mednarodnih institucij. V razpravi so članice in člani predstavili svoje stališče o predlogu sprememb proračuna. Opozorili so na negotove razmere, v katerih je proračunski predlog nastal, ter da je v skladu s tem oblikovan z določeno mero zadržanosti in nekaterimi rezervami. Izpostavili so razvojno naravnanost predloga in višino sredstev, namenjenih investicijam. V tej luči je bilo opozorjeno tudi na absorpcijsko sposobnost slovenskega gospodarstva, ki bi jo bilo v prihodnje potrebno okrepiti z določenimi ukrepi ter s tem prispevati k večji učinkovitosti sredstev, namenjenih investicijam. Po drugi strani je bila izpostavljena visoka raven načrtovanih odhodkov v obravnavanem proračunskem predlogu ter velik obseg sredstev, ki je načrtovan na nekaterih postavkah, predvsem proračunski rezervi. Opozorjeno je bilo, da mora biti poraba sredstev ciljno usmerjena, financirani ukrepi pa namenjeni predvsem podpori gospodarstvu. Glede na makroekonomske kazalce in napovedi bo ključno učinkovito ukrepanje. Del razprave se je osredotočil tudi na vložene amandmaje k predlogu sprememb proračuna, pri čemer so članice in člani odbora izpostavili predvsem sredstva, namenjena Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo ter sredstva, namenjena lokalni razvojni infrastrukturi. Predstavniki Vlade so podali dodatna pojasnila na vprašanja, izražena v razpravi, ter glede nekaterih proračunskih postavk, h katerim so bili vloženi amandmaji. Po zaključeni razpravi o predlogu sprememb proračuna za leto 2023 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in jih ni podprl. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: Odbor za finance se je seznanil s Predlogom sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in ga podpira. Odbor za finance je na 7. nujni seji 18. 11. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024, ki ga je Državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada. Odboru je bilo posredovanih 37 amandmajev, ki sta jih k Dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024 vložili poslanski skupini, SDS 31 in Poslanska skupina NSi V uvodni predstavitvi dopolnjenega predloga proračuna za leto 2024 je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, da so razmere ob obravnavi predloga za leto 2024 do obravnave dopolnjenega predloga ostale nespremenjene. Spremembe v dopolnjenem predlogu sledijo razpravi ob obravnavi predloga proračuna za 2024 na Odboru za finance. Pojasnila je, da se dodatna sredstva namenjajo investicijam v cestno in športno infrastrukturo, pri čemer prihodki in odhodki v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2024 v primerjavi s predlogom proračuna ostajajo nespremenjeni. Predsednik Fiskalnega sveta je povedal, da Fiskalni svet ni spreminjal svoje ocene, ki jo je podal ob obravnavi predloga, ker v dopolnjenem predlogu proračuna ni sprememb na ravni skupnih prihodkov in odhodkov. Ob tem je opozoril na tveganja, povezana z uravnoteženostjo javnih financ, zaradi prenehanja obstoja izjemnih okoliščin v letu 2024. Prav tako je v povezavi z dolgoročno vzdržnostjo dolga države opozoril na demografske izzive ter potrebe po zelenem prehodu. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča glede vloženih amandmajev k dopolnjenemu predlogu. Nekateri so pojasnili razloge za posamezne vložene amandmaje, s katerimi bi se povečala sredstva za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na področju kulture. Nasprotno so drugi člani in članice vloženim amandmajem nasprotovali, vloženim amandmajem nasprotovali, predvsem zaradi načrtovanega financiranja investicij iz postavk v proračunu, kjer to ni izvedljivo. Po zaključeni razpravi o dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2024 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in jih ni podprl. Po razpravi je odbor sprejel še naslednji sklep: Odbor za finance podpira Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in v njenem imenu kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. Najprej je ob sami debati o proračunu prav, da spregovorimo tudi o krvni sliki slovenskega gospodarstva, o napovedih in tudi o tem, kaj izpostavljajo domači in zunanji opazovalci, poznavalci, ekonomisti glede na to, kakšna so tveganja, kakšne so v povezavi s tem lahko tudi same napovedi. Slovenski BDP se je v tretjem četrtletju glede na drugo četrtletje skrčil za 1,4 %. Domača potrošnja se prav tako umirja. Gospodarska klima je zaradi vseh okoliščin zagotovo slabša. Tudi izvozna podjetja na drugi strani – če beremo poročila, tudi gospodarske zbornice poročajo o zmanjševanju naročil iz tujine, kar se sicer v tretjem četrtletju še ni odražalo na dinamiki izvoza, ampak se bo pač v naslednjih mesecih. Tudi različni ekonomisti so si edini in menijo, da se bo tudi Slovenija težko izognila recesiji. Ja, kar nekako težko gre ta beseda iz ust glede na zgodbo izpred 10 let, toda kljub različnim napovedim predvsem zato, ker proti recesiji počasi drsi slovenska najpomembnejša trgovinska gospodarska partnerica, to je Nemčija. Pomembno pri razpravi o proračunu in njegovem sprejemanju je res to, da prepoznamo to krvno sliko, da se pogovorimo glede na vse potrebe, glede na okoliščine ter kako bo ta proračun, ki je pred nami, odgovarjal glavnim dejavnikom, od katerih je odvisno, po kako razburkanem morju ali proti kakšnim čerem gre Slovenija oziroma kam plujejo vse naše ladje.

da se je septembra na primer zmanjšala proizvodnja v tehnološko manj zahtevnih industrijskih panogah in v energetsko intenzivnih panogah, kot so kovinska, papirna in tudi kemična industrija. Tudi Evropska komisija na drugi strani poudarja, da [jo] skrbi krčenje zasebne potrošnje. V Bruslju torej pričakujejo, da se bo zasebna potrošnja Slovencev v prihodnjem letu zmanjšala, seveda na eni strani zaradi inflacije, ki bo zarezala v realne dohodke, prav tako pa naj bi negotovost zmanjšala zasebne investicijske aktivnosti. Se pravi, javne investicije sicer naj bi ostale visoke, tudi – kar je omenil že gospod minister – zaradi črpanja evropskih sredstev. Jaz si tukaj na tem mestu želim,

da se je slovenski BDP že v tretjem četrtletju glede na drugo skrčil za 1,4 %, medtem ko je še vedno 3,4 % večji kot v istem četrtletju lansko leto. cenami energentov in drugimi dejavniki povezana tveganja za dlje trajajočo visoko inflacijo, vključno s tveganji za plačno inflacijsko spiralo

Kar je še pomembno, je pa to, kar danes beremo v primeru Nove Ljubljanske banke. Se pravi situacija v bančnem sistemu. Tudi v medletnem poročilu je NLB zapisala, da, citiram, »podjetja zaradi podražitev in surovin vse več povprašujejo po posojilih za obratni kapital«. In tudi: »Banka Slovenije ugotavlja, da dolg nefinančnih družb narašča.« Torej uradne napovedi Sloveniji za prihodnje leto še vedno, še vedno napovedujejo pozitivno rast, na drugi strani spet visoka odvisnost od nemškega trga, ki mu uradne napovedi že napovedujejo krčenje. Verjetno pomeni, da bo Slovenija težko ohranila to napovedano pozitivno rast. Kaj si v Novi Sloveniji želimo? Ja, v Novi Sloveniji si želimo pozitivno rast, absolutno je to dobro za vse nas, in gospodarstvo in ljudi, ampak potrebno se je pogovarjati o realnosti.

IMF, se pravi robustnost slovenskega gospodarstva in na drugi strani pomembnost nizke brezposelnosti v teh časih, se pravi, ko se pripravljamo na to ohladitev. Kaj so ta ključna tveganja? V Novi Sloveniji jih vidimo zlasti v obliki … Prvič, vojna v Ukrajini. Nadaljevanje konflikta v Ukrajini ali celo na drugi strani njegovo zaostrovanje zagotovo lahko resno ogrozi na eni strani res vsa evropska gospodarstva, tudi ameriško gospodarstvo, če želite, in to ne v nekem dolgoročnem obdobju, ampak je nadaljevanje konflikta tukaj in zdaj. Specifičnost tega konflikta je zelo pomembno tveganje, ob tem ko tudi pripravljamo proračun. Potem je pomembna energetska kriza. Že res, da z ukrepi pomagamo in ljudem in gospodarstvu, ampak dolgoročno, če pogledamo, da so cene električne energije ali cene zemeljskega plina sedemkrat dražje kot pa lansko leto, se pravi primerljivo obdobje na današnji dan, vidimo, da v nedogled tovrstnega pritiska na enak način ne bomo mogli zadržati. Torej, pomemben vir negotovosti in v Evropi in v Sloveniji zagotovo ostaja dogajanje na trgu energentov.

tisti, ki je imel 10 tisoč evrov, je izgubil tisoč evrov. Se pravi, pogovarjamo se lahko o velikih številkah in to zagotovo bremeni na drugi strani tudi zasebno potrošnjo.

Tudi kazalniki indeksa nabavnih menedžerjev se recimo v Nemčiji in drugod spuščajo tudi pod 40, vrednosti pod 50 pa so tiste, ki napovedujejo krčenje gospodarstva. V samem proračunu, spoštovane kolegice in kolegi, za leto 2023 je po novem določen najvišji obseg izdatkov v zgodovini Republike Slovenije, in sicer 16,6 milijarde evrov. Prihodki naj bi bili 13,3 milijona evrov, torej primanjkljaj v višini 3,3 milijarde evrov, kar je precej višji kot letos, ko naj bi se ustavil malenkost nad 2 milijardama evrov.

izravnal z zadolževanjem, in je potrebno vedeti, da zadolževanje ni takšno, kot je bilo lansko leto, da so obrestne mere tudi zaradi boja proti inflaciji poskočile, na primer lansko leto se je Republika Slovenija zadolževala po negativni obrestni meri, se pravi, v naslednjem letu so te okoliščine popolnoma spremenjene – morali terjati malce več obrazložitve zakaj, kako in na kakšen način. Tudi kar se tiče prihodkov je seveda logično, večja kot je inflacija, več je na drugi strani pobranih prihodkov, zlasti iz naslova davkov. Ampak kot pravim, k temu bo žal pripomogla tudi visoka inflacija. Če gremo bolj podrobno. Najprej glede prihodkov. Davčnih prihodkov je načrtovanih za kar 10,8 milijarde evrov, v primerjavi s sprejetim proračunom 2023 so pač višji. Največji del povečanja predvidenih davčnih prihodkov predstavlja seveda DDV, ki se bo drastično povečal, prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb prav tako, trošarine bodo znašale 1,4 milijarde evrov in bodo sicer za 28 milijonov nižje v primerjavi s sprejetim proračunom v lanskem letu za leto 2023. Tudi prihodki iz dohodnine bodo znašali 1,7 milijarde evrov. Ampak tukaj en pozor – vemo, da smo tukaj lahko pri planiranju teh prihodkov zaradi vseh okoliščin iz preteklega tedna pod enim velikim vprašajem, če bo to prišlo iz naslova dohodnine in Zakona o dohodnini. Na drugi strani odhodki, kot sem dejal, rekordni, primanjkljaj 3,3 milijarde evrov oziroma 25 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2023. Odhodki se v primerjavi z že sprejetim proračunom najbolj povečujejo za izdatke pri plačah in druge izdatke zaposlenim, tukaj za kar 152 milijonov evrov, izdatki za blago in storitve, potem se rezerve povečuje za skoraj 1,7 milijarde evrov in bodo znašale skoraj 2,5 milijarde evrov. Potem so tukaj subvencije podjetjem in zasebnikom in tako naprej.

V računu financiranja se tudi načrtuje za skoraj 2 milijardi evrov odplačil dolga. Za financiranje načrtovanega primanjkljaja ter za odplačilo dolga je potrebna zadolžitev, na drugi strani spet, za skoraj 5 milijard evrov. Tukaj še enkrat poudarjamo, da to načrtovanje primanjkljaja, da se ga pokriva z zadolževanjem – ja, seveda, ampak ta cena bo zelo zelo draga. Naj spomnim, da ko sta bili opozicija in pozicija obrnjeni, nekateri poslanci ste tukaj še prisotni, ste ravno na to opozarjali prejšnjo vlado. Zdaj ko imamo še hujšo situacijo glede primanjkljaja, bi pa morali sami sebe opozoriti, s tem da je zadolževanje mnogo dražje. Če nadaljujem. V Novi Sloveniji se nam odpira eno vprašanje glede izdatkov za covid-19. Vlada upošteva možnost nadaljevanja epidemičnih razmer, pozor, z rebalansom že v državnem proračunu in tako naprej, sredstva za financiranje epidemije se tudi dvigujejo. Pri tem se resno vprašamo, če citiram zdravstvenega ministra, ki je dejal: »Mi si želimo, da se ne vzpostavljajo več izredne razmere, za to ni nobene potrebe.« Če ni več izrednih razmer, je tu resno vprašanje, zakaj potem 183-odstotno povečanje sredstev na tej postavki. Potem še napoved predsednika Vlade, ko je enkrat, mislim, da kakšen mesec dni nazaj, dejal v Državnem zboru: »Za leto 2023, ko bodo razmere najhujše, pripravljamo paket zakonov, katerih skupni obseg bo znašal skoraj 5 milijard evrov. Toliko denarja bomo skupaj namenili temu, da bo Slovenija šla skozi to energetsko zimo brez velikih prask.« Da, se strinjamo, gospodarstvo potrebuje pomoč, absolutno, ampak pri tem, čemur ne nasprotujemo, je problem, da s sprejemanjem tega proračuna in napovedi predsednika Vlade – njegova beseda drži, mora imeti težo in jo ima – dejansko kupujemo proračunskega mačka v žaklju.

5 proračunskih milijard namenili blaženju energetske krize, mi pa na drugi strani danes, ko sprejemamo ta proračun, še niti ne vemo – ali pa če mi skozi razpravo potem poveste kakšni ukrepi bodo to, se pravi, kateri ukrepi so tisti, ki jih bomo naslavljali za 5 milijard evrov. Se pravi, vseeno moramo mi potem v tem proračunu glasovati, 5 milijard evrov in ukrepi v tej višini pa zagotovo niso majhni zneski. Tudi glede plač. Vlada se je s sindikati javnega sektorja uskladila glede plač javnim uslužbencem, povečanje vrednosti vseh plačnih razredov za 4,5-odstotnih točk že z novembrskim izplačilom oktobrske plače, temu smo že bili priča. Potem dodaten plačni razred za vse, ki niso bili vključeni v dogovor, ki ga je prejšnja vlada novembra lani sklenila s sindikati zdravstva in socialnega varstva. V pogajanja je Vlada vstopila tudi z omejitvijo, da lahko dogovor prinese 580 milijonov evrov dodatnih stroškov. Do tega zneska, smo brali tudi medije in poročanje s strani Vlade,

Prvič – način reševanja inflacije. Ali inflacijo rešujemo na ta način, da dvigujemo plače in s tem večamo na drugi strani potrošnjo? Recimo v Združenih državah Amerike imajo koncept reševanja inflacije drugačen in pravijo, brez bolečine to, da zaustaviš inflacijo, ne gre. Na kakšen način? Okej, Vlada je ubrala ta način. Ampak drugo, še ključnejše vprašanje pa je rast plač v zasebnem sektorju. Če smo na drugi strani v javnem sektorju dvignili plače, je prav, da se na drugi strani poskrbi tudi za zasebni sektor, za gospodarstvo, tiste, ki bodo v tej krizi najbolj trpeli. Vlada za te plače na drugi strani sicer predlaga nove dohodninske, pozor, obremenitve za tiste s tisoč, povprečnimi plačami in plus, kar pomeni dejansko njihovo znižanje. Tukaj bi morali ubrati drugačen koncept,

povečevali plače selektivno ali pa jih bomo povečevali za vse. Mi v Novi Sloveniji podpiramo višje plače za vse, ne samo za en del zaposlenih, ki so zaposleni v javnem sektorju, ampak na splošno za vse. Na drugi strani se moramo vprašati, kako bo gospodarstvo zmoglo, kako bo gospodarstvo zmoglo ob vseh teh napovedih, ki sem jih uvodoma naštel, tudi dodatno dodatno povečati plače. Drži, minimalna plača je prenizka, povprečna plača je prenizka, minimalno plačo je treba dvigniti, absolutno. Ampak resnično ne vse na račun gospodarstva, ker potem ga bomo še dodatno obremenili v teh težkih časih. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi, v Novi Sloveniji smo prepričani, da mora Slovenija v trenutnih, ne enostavnih razmerah stremeti k ohranjanju fleksibilnosti za hitro delovanje, zagotoviti učinkovite ukrepe za, ja, omejevanje posledic draginje. To je pomembno. A obenem zagotovo moramo preprečiti, da bi povzročali dodatne inflacijske pritiske in tudi ogrozili srednjeročno vzdržnost našega javnega dolga. Tukaj je veliko neznank,

v primerjavi s tveganji, ki so bila prej našteta, mnogo premalo. Zato bomo proračunoma za leti 2023 in 2024 nasprotovali. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi, minister, predstavniki Vlade! Proračunske dokumente, ki jih na predlog Vlade obravnavamo te dni, moramo že tretje leto zapored presojati v luči izjemnih okoliščin, ki v različnih pojavnih oblikah vztrajajo že tretje leto. Najprej kot virusna pandemija, ki so se ji kmalu pridružile še naloge v obliki draginje, inflacije in negotovih razmer zaradi ruske agresije na Ukrajino. Vse to že več let terja proračune, ki bistveno odstopajo od veljavnih fiskalnih pravil, da bi lahko izvedli vse potrebne intervencije, ki jih v krizah od države pričakujejo ljudje in gospodarstvo. Še dodatno nas v to silijo razmere na nekaterih kritičnih področjih, ki jih ni več mogoče zanemarjati, na prvem mestu zagotovitev dostopnega zdravstvenega varstva za vse ljudi ter tudi sistema dolgotrajne oskrbe. Za leto 2023 je bil državni proračun sprejet že v preteklem letu. Vlada pa je predlagala njegove spremembe in dopolnitve. Načrtovani prihodki bodo višji za 13 % in bodo znašali 13,4 milijarde evrov. Načrtovani odhodki pa bodo višji za 25 % in bodo skupno znašali 16,7 milijarde evrov. Priznati je potrebno, da to pomeni rekordni primanjkljaj proračuna v višini 3,3 milijarde, ki ga bodo najbolj kritizirali tisti iz opozicije, ki se danes razglašajo za varuhe proračunske vzdržnosti. Pri tem pa je prav, da jih spomnimo, da so tudi sami v zadnjih dveh letih pošteno razprli proračunske škarje in ob izbruhu epidemije javna sredstva trošili ne le obilno, temveč tudi nepregledno. Hkrati naj jih spomnimo na vse ukrepe za pomoč ljudem in gospodarstvu, upokojencem in družinam, ki jih je sprejela ta vlada, medtem ko jih sami označujejo za nezadostne, premalo splošne in preveč ciljane ter torej zahtevajo še večjo porabo javnih sredstev – razumi, kdor more. To zgolj dokazuje, da izjemne okoliščine in potreba po državnih intervencijah resnično obstajajo, zato bodo intervencijski programi tudi v četrtem in petem letu izjemnih okoliščin predstavljali enega največjih deležev v načrtovanju proračunske uporabe. Mednje sodijo tako ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 kot tudi sredstva za omilitev draginje na področju energentov in hrane, pa tudi drugi potrebni odzivni ukrepi, ki jih bo potrebno sprejemati v teh nepredvidljivih razmerah. Vlada zatrjuje, da bo trošenje rezerviranih sredstev za interventne ukrepe pregledno in namensko, le za izvajanje ukrepov, ki jih bo z zakonom potrdil Državni zbor. Pri tem bo zelo pomembna usmerjenost ukrepov ter tudi njihova začasna narava. Prav v njej se skriva odgovor na dolgoročno vzdržnost financ. Odločitve prejšnje vlade močno vplivajo tudi na strukturo bodočih proračunov. Zaradi vrste trajnih ukrepov, ki niso bili interventne narave, so bodoči proračuni dodatno obremenjeni z dodatnimi obveznostmi, na primer za investicijo v športno infrastrukturo, kulturo, za obrambne izdatke, za sistem dolgotrajne oskrbe. Vse to je potrebno pokriti tudi na prihodkovni strani, kjer pa je prejšnja vlada z davčnimi znižanji pomembno zarezala v prilive. Ti so sicer nominalno višji od preteklih let, zahvaljujoč gospodarski rasti ter posledični rasti zaposlenosti, vendar nižji, kot bi morali biti glede na vsa pričakovanja od države. Hkrati pa tudi močno odvisni od nihanja gospodarskih kazalnikov. Pretekla koalicija je v sistem vgradila še nadaljnje zniževanje davčnih stopenj, ki bi v prihodnjih letih pomenilo še dodatno zmanjševanje rasti prihodkov, zato bo v prihodnjih mesecih zelo pomembno zagotoviti tudi ustrezne vire in zagotoviti premik k stabilnejši in pravičnejši davčni ureditvi, kateri bodo več prispevali predvsem lastniki večjega premoženja. Le tako bo mogoče izpolniti pričakovanja ljudi, poravnati vse obveznosti in vrniti javne finance v polje večje dolgoročne vzdržnosti. V letu 2024 zato predlog proračuna že predvideva umirjanje razmer in skoraj polovico nižji primanjkljaj kot v letu, ki prihaja. Za načrtovane izdatke bo v tem duhu potrebno zagotoviti dolgoročne vire financiranja, kot je primer pri dolgotrajni oskrbi. Ni namreč res, da Vlada jemlje sredstva za dolgotrajno oskrbo. Pogled na celotno časovno vrsto proračunskih dokumentov razkriva, da smo v letu 2021 v ta namen porabili zgolj 4,3 milijona evrov proračunskih sredstev. Do leta 2024 se bodo načrtovani prihodki za ta namen dvignili na 238 milijonov. Jasno razvidno je tudi, da načrtovana sredstva pretekle vlade ostajajo rezervirana za ta namen, le zamikajo se skladno z zakonom, o katerem bomo to nedeljo odločali na referendumu in zaradi katerega bo načrtovani sistem dolgotrajne oskrbe mogoče vzpostaviti tako, da bo izvedljiv, delujoč in dostopen za tiste, ki ga bodo potrebovali. Pogled na odhodkovno stran proračuna razkriva rast pri vseh uporabnikih. Vladni predlog ohranja investicijski ciklus in sredstev za investicije ne znižujejo bistveno. Pomembno bo, da bodo investirana sredstva uporabljana v primernem razmerju z evropskimi sredstvi ter sredstvi sklada za okrevanje in odpornost. Tu je že sedaj potrebno priznati pomembno vlogo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki uspešno pripravlja vse potrebno za pospešeno črpanje evropskih in kohezijskih sredstev. Ministrstva in proračunski uporabniki bodo lahko izvedli svoje načrte in nadaljevali z delom na ključnih projektih. Vlada je z dopolnjenjem predlogom proračuna upoštevala tudi zakonske obveze za dolgoročna in stabilna vlaganja v športno infrastrukturo in v ta namen predlaga dodatnih 21 milijonov evrov. Velik del proračuna pa, kot je že omenjeno, ostaja rezerviran za ukrepanje zaradi nepredvidljivih okoliščin, s čimer ostajamo pripravljeni in fleksibilni za izzive, ki nas čakajo. Kljub visokim številkam si ne moremo privoščiti luksuza in učinkovitosti dela Vlade meriti zgolj skozi količino porabljenih ali zbranih milijonov. Odločilen bo predvsem način, na katerega se bodo odgovorni odzivali na zdaj še neznane izzive in na zaznane težave ljudi, gospodarstva, javnih sistemov in civilne družbe. Treba je poudariti tudi pomen usklajevanja proračunskih potreb. Vseh želja nikoli ni mogoče izpolniti in prav zato je potrebna iskrena in učinkovita komunikacija med deležniki. O tem bomo sicer še več govorili pri zakonu o izvrševanju proračuna, a primer dogovora o višini povprečnine za občine kaže na to, da je mogoče usklajevati različne interese in da je ta vlada tega sposobna. To nam daje zaupanje, da bodo javnofinančni ukrepi v prihodnje načrtovani v dialogu z vsemi deležniki, ki se bodo slišali, razumevali in upoštevali. In prav z zahtevami in dejanji transparentnosti bo mogoče odgovoriti tudi na v precejšnji meri upravičene kritike Fiskalnega sveta, ki opozarja, da je potrebna velika previdnost in odgovornost pri vodenju javnih financ, ki jih je potrebno vrniti v realnejše okvire. Zavedamo se, da bo za izvršitev teh proračunskih predlogov potrebnih še veliko odgovornih odločitev in dejanj. Socialni demokrati smo tu predvsem zato, da izpostavimo pomen vlaganja v ljudi ter v vse tisto, kar jim zagotavlja varnost in solidarnost. Tega je v teh predlogih proračunskih aktov mnogo. Verjamemo, da to pomeni tudi dolgoročno vzdržnejšo pot, ker ohranja in razvija sisteme, ki ljudi varujejo, jih negujejo in jim pomagajo. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predloga proračunov za prihodnji dve leti. Hvala lepa.

Kot smo v Levici izpostavili že pri sprejemanju rebalansa proračuna za letošnje leto, se je potrebno zavedati, v kakšnih okoliščinah nastajajo proračunski dokumenti te vlade. Po eni strani živimo v obdobju, ki ga zaznamuje trojček več let trajajoče krize. Z nastopom pandemije covida so se razmere, tudi finančne in ekonomske, v svetu spremenile. Ena od velikih posledic pandemije je bilo sesutje dobavnih verig. Zaradi naravnanosti svetovnega kapitalizma k optimizaciji vseh stroškov, ki pri velikih proizvodnjah denimo minimizirajo skladiščenje, smo bili zaradi zaprtja pristanišč in ostalih logističnih dejavnosti soočeni z infarktom dobavnih postopkov. kriza se je še stopnjevala z naraščajočo draginjo, ki je sledila pandemijskim udarcem in se je zaradi vojne v Ukrajini še dodatno zaostrila tudi zaradi špekulantov, ki so ob zavedanju naraščajočega povpraševanja umetno zadrževali blago po skladiščih, da bi dvigovali cene izdelkov. Vse skupaj se je tudi zaradi višanja dobičkov izrazilo pri tanjšanju denarnic potrošnikov, kar seveda še vedno in sedaj najbolj občutijo najranljivejši. Najbolj izrazito je bilo to vidno na področju energetike, če se spomnimo cen električne energije, plina in lesne biomase. Drugi del vplivov na javne finance pa je prišel kot račun za vse odločitve, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Številne predvolilne poteze v času dveh let trajajoče covid krize so prišle na dan kot dobro zaslonjen račun. Prejšnja vlada je v državni blagajni pustila veliko obveznosti brez ustreznega kritja. Vladna koalicija se je ob nastanku tega seveda popolnoma zavedala, vendar nismo tu, da bi se držali za glavo, temveč da iz teh okoliščin potegnemo najboljše, predvsem za ljudi. Kar najbolj pade v oči v proračunu za leto 2023, so velike proračunske rezerve, ki večajo primanjkljaj zaradi spopadanja z nepredvidenimi učinki, ki jih zaostrene razmere še lahko imajo na vsakdanje življenje. Za leto 2023 razrahljano fiskalno pravilo na ravni Evropske unije to še omogoča. Kot veste, so bili konvergentni oziroma maastrichtski kriteriji v preteklosti eden glavnih razlogov za poglabljanje krize in recesije. Najbolj smo to občutili pred dobrim desetletjem po recesiji, iz katere smo se pobirali še več kot pol desetletja. Tokrat je Evropska unija naredila pametno potezo in se na starih napakah vsaj deloma naučila, zato so bili v času pandemske krize ti kriteriji suspendirani oziroma močno razrahljani. Zato je tudi prav, da je v proračunih, predvsem za leto 2023, veliko novih in pomembnih investicij. Če želimo krizo prebroditi in tudi iz nje iziti v boljši formi, bodo investicije osnovni predpogoj za to, da nam uspe. Javna sredstva moramo investirati v javne storitve in sprejeti ključne reforme, ki bodo te sisteme krepile. Tu imam v mislih predvsem zdravstveno in pokojninsko reformo. Med ključnimi izzivi so zagotovo zeleni prehod ter vlaganja v raziskave in razvoj. Prejšnji teden se je zaključila mednarodna podnebna konferenca Združenih narodov in njen izkupiček je žalosten. Veliki igralci so se dogovorili, da bodo vlagali v sklad, ki bo lajšal posledice podnebnega obremenjevanja v manj razvitem svetu. Gre za prvovrstno licemersko dejanje. Seveda so ta dejanja potrebna, a brez odpravljanja vzrokov za to je to le majhen obliž na vse bolj zevajočo rano. Države v razvoju imajo namreč visok podnebni odtis predvsem zaradi sistema, v katerem živimo in v okviru katerega visoko razvite države izkoriščajo manj razvite za dobičke. predstavljajo cirka 4 do 5 % svetovnega prebivalstva, za svoje potrebe pa izkoriščajo 25 % svetovnih resursov, ob dejstvu, da se velik del proizvodnje outsourca v države s cenejšo delovno silo, saj je tako dobiček večji. Podnebne konference bodo uspešne šele takrat, ko bomo uspeli te in take velike igralce prisiliti, da opustijo tovrstno izkoriščanje, ki je danes žal samoumevno. Ustvarjanje dobičkov na račun zdravja in prihodnosti naših otrok je nesprejemljivo, globalno delovanje pa ima tudi globalne posledice, zaradi tega je postavljanje drugačnih in uspešnih modelov za nas prioriteta. Ministri in predsednik Vlade so v Evropi že dokazali, da z razmišljanjem izven okvirjev ter s povezovanjem z manjšimi članicami lahko dosegajo spremembe. Gotovo mora biti uresničevanje podnebnih sprememb zaveza ene od njih. Številni cilji in projekti te vlade so prepleteni. Vzemimo reševanje stanovanjske problematike. Postavljanje države kot ključnega akterja, regulatorja stanovanjskega trga ima številne pozitivne učinke, okoljske, socialne in ekonomske. Gre za postavljanje modela, kjer se s skladnim urbanističnim in zemljiškim planiranjem ter načrtovano gradnjo lahko zagotovi dostopna in spodobna stanovanja vsem, ki to potrebujejo. Na tej točki naj se dotaknem dveh področij, ki ju v tej vladi pokrivata ministra iz Levice, področje dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti ter področje kulture. Ključne spremembe v proračunu na področju dela in sociale so socialno naravnane. Naj izpostavim programe socialnega varstva in izenačevanja možnosti za invalide, kjer se sredstva znatno zvišujejo, prav tako pri varstvu brezposelnih oseb. Tudi na področju državnih štipendij, štipendij za nadarjene ter nagrad za trajnostni razvoj gre v novih proračunskih dokumentih za povišanje, in sicer v višini 28,3 %. Dolgotrajna oskrba je ena pomembnejših tem in poleg tega, da bomo na referendumu v nedeljo glasovali za, kar bo omogočilo kvalitetno dolgotrajno oskrbo vsem, ki jo potrebujejo, se v proračunu na področju dolgotrajne oskrbe izkazuje povišanje sredstev. Tako bo že v letu 2023 povišanje za 20,4 % in v letu 2024 za 68 %. Pri načrtovanju v okviru programa socialne pomoči in nadomestila neposredno za upravičence so na ministrstvu upoštevali tudi dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ima neposreden vpliv na denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, izredno denarno pomoč, pogrebnino in posmrtnino. Tu naj omenim, da ima dvig višine minimalnega dohodka vpliv tudi na višino minimalne plače. V okviru družinskih prejemkov in starševskih nadomestil se bo v letih 2023 in 2024 začel uporabljati zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ureja število [dni] očetovskega in starševskega dopusta ter povračilo prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom. S tem ukrepom dvigujemo število [dni] dopusta, hkrati se izenačuje pogoje koriščenja med obema spoloma. Naš cilj je, da postane koriščenje starševskega dopusta samoumevno za oba spola, namesto da ga očetje v celoti prepustijo mamam, s tem pa tudi večji delež skrbi za otroka in gospodinjstvo. V predlogu sprememb proračunov 2023, 2024 so na ministrstvu za prostorsko načrtovanje in stanovanjsko dejavnost planirali 25 milijonov evrov. Gre za programe, ki so usmerjeni v naslavljanje stanovanjske problematike najbolj ranljivih skupin. Ukrepi so vezani na gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše in invalide skladno s cilji na področju deinstitucionalizacije, socialnega varstva starejših in za socialnovarstvene programe, vezane na problematiko brezdomstva, v okviru katerih bi zagotavljali dodatne in tudi stabilnejše nastanitve za preprečevanje brezdomstva in njihovo trajno reševanje, ter sklop, ki je vezan na preprečevanje socialnih stisk najemnikov, ki jih trenutni programi dosežejo samo prek subvencij. Tudi na drugem področju, ki ga v tej vladi pokriva Levica, to je na področju kulture, sta predloga sprememb proračuna za leto 2023 in proračuna za leto 2024 razvojno naravnana. V preteklosti se je v kriznih časih praviloma varčevalo v kulturi, v nasprotju z dosedanjo prakso kulturnemu resorju namenjamo visok proračun, ki bo omogočal delovanje tudi v kriznih razmerah. Tako kultura ostaja, kot smo zapisali tudi v koalicijski pogodbi, ena od prioritet aktualne vlade. V proračunu Ministrstva za kulturo za leto 2023 so se tako med drugim povečala sredstva za javne razpise za kulturne projekte in programe na področju umetnosti, filmske transfere, investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturne dediščine. Na prvo mesto so postavljeni ustvarjalci in nujni investicijski posegi. Ključne investicije v naslednjih letih bodo: celovita obnova Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, investicija za potrebe Arhiva Republike Slovenije, izgradnja Centra Rotovž v Mariboru in dograditev zunanjega avditorija Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Ob tem je pomembno, da se bo veliko investicijskih posegov izvajalo po celotni Sloveniji. To je pomembno z vidika decentralizacije, dostopnosti in vzdrževanja mreže infrastrukture za kulturne potrebe vsega prebivalstva. Med razvojnimi projekti je pomemben projekt Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica. V prihodnjih dveh letih bo projektu skupaj namenjenih kar 5 milijonov evrov. Filmski sektor je eno od izjemno pomembnih področij kulture, ima izjemne rezultate, zaznamuje ga hitra rast in dosega najširši spekter prebivalstva. V letu 2023 so glede na prvotno načrtovani proračun sredstva za slovenski film povečana za okoli 3,5 milijona evrov. Za Slovenski filmski center, ki vključuje predvsem filmske transferje, je predvidenih okoli 7 milijonov 650 tisoč evrov, in to je najvišji proračun za film v zadnjih 12 letih. Po dolgih dveh letih epidemije covida-19, ki je močno prizadela celoten kulturni sektor, je naloga in zaveza ministrstva, da skupaj z vsemi deležniki v kulturi poišče najboljše rešitve za morebitne sistemske izboljšave in reforme, ki bodo zagotavljale ugodne finančne pogoje za delo v kulturi in omogočile razvoj kulturnega sektorja. V prihodnjih dveh letih bodo ključnega pomena odzivi na spremenjene svetovne razmere. Tega se v Levici in koaliciji dobro zavedamo in imamo navkljub včasih drugačnim pogledom pred očmi odgovorno ravnanje, zato smo si zastavili pot, po kateri želi ta vlada delovati. A še preden je vlada pravzaprav lahko začela učinkovito delovati, so ji polena postavili pod noge tisti, ki so v prejšnji vladi neodgovorno trošili in javni denar namenili volilni kampanji, danes pa se vsepovprek trudijo onemogočiti sestavo učinkovite Vlade, obvladovati glavni javni medij in povzročiti kolaps sistema dolgotrajne oskrbe. Proračuna za prihodnji dve leti sta tako v prvi vrsti odziv, vendar nista odziv, ki bi instinktivno rezal in zaprl pipo za vse uporabnike, temveč odziv, ki skuša iz nehvaležnih razmer iztisniti čim več. Je ta odziv idealen? Ni. Nobena skrivnost ni, da bi si v Levici na primer želeli manj sredstev za orožje, da bi drugače razdelili prioritete, a gre kljub vsemu za velik odklon od preteklih poizkusov, kjer se je linearno rezalo pri vseh uporabnikih, brez vizije, brez cilja. Vsled tega bomo proračun v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti bo predstavil gospod Felice Žiža. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani minister za finance in ostali predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Un cordiale saluto a tutti presenti! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti bomo podprli Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Vlada ju je pripravila v zelo težkih časih, ko se ves svet istočasno sooča z velikimi izzivi in z velikimi krizami, državljanke in državljani pa se seveda zaskrbljujoče sprašujejo, kakšna bo bodočnost. Vlada z obema proračunoma, torej za leti 2023 in 2024, želi podati odgovore na ta vprašanja in predvsem zagotoviti dodatna sredstva za investicije, predvsem v zdravstvu, v digitalizaciji, v zeleni prehod, v raziskovanje in v razvoj. V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti zelo cenimo vse napore Vlade in predvsem njeno zavzetost za za zavezo varstva avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Sloveniji. V predlogu sprememb proračuna za leto 2023 so že namenjena skoraj v celoti sredstva za obe narodni skupnosti, za programe in projekte, ki se v bistvu že izvajajo. Proračunska sredstva za leto 2024 pa so nekako odvisna od sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in obema pripadnikoma oziroma poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ta sporazum naj bi bil v kratkem podpisan. V njem so številni projekti in programi za italijansko narodno skupnost, ker so številni projekti in programi zelo pomembni za njen obstoj in razvoj. Za italijansko narodno skupnost je od teh projektov in programov nekaj prioritetnih. Dva od teh, ki sta najbolj prioritetna, sta: eden,

ki je sedež italijanske osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom v Kopru; še bolj pomemben projekt je pa [tisti], ki smo ga začeli že leta 2018 po izgubi skoraj 25 % kadra novinarjev in strokovnih delavcev na Regionalnem RTV centru Koper Capodistria. Tukaj moramo nadaljevati z nadomeščanjem vseh upokojitev novinarjev in strokovnih sodelavcev. Ker če ne, bo v bodoče Regionalni RTV center Koper Capodistria z italijanskim jezikom jezikom šel proti prepadu in se bo zaprl. S tem se bo tudi prekinilo spoštovanje pridobljenih pravic avtohtonih narodnih skupnosti.

Projekti in programi niso pomembni samo za madžarsko narodno skupnost, ampak tudi za celo okolje, v katerem živi. Ta sredstva, ki bi prihajala iz projektov, so zelo pomembna za razvoj podeželja in sodelovanje in povezovanje med madžarsko narodno skupnostjo

gospodarstva, kmetijstva, infrastrukture. Samo tako se bo lahko standard življenja v tej regiji povečal in izboljšal in bo tudi preprečil upad števila pripadnikov madžarske narodne skupnosti in oddaljevanje prebivalstva od te regije. Kot že rečeno, v Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti bomo podprli oba predloga proračunov Republike Slovenije, za leti 2023 in 2024. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Monika Pekošak. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Priprava proračunskih dokumentov je za vsako vladno ekipo obsežen in zahteven izziv, saj je treba najti zadovoljivo ravnotežje med željami deležnikov po čim več sredstvih na eni strani in realnostjo razpoložljivega denarja na drugi. Vlada dr. Roberta Goloba se je te naloge lotila v časih, ki se bodo zapisali v zgodovino po izjemni negotovosti. Vojna v Ukrajini, energetska kriza, prekinjene dobavne verige ter posledično naraščajoča inflacija in draginja predstavljajo skorajda nepremagljivo oviro pri doseganju dolgoročne stabilnosti javnih financ. Dodatno negotovost vnaša še vedno nedokončana zgodba bolezni covid-19. Že tako zahtevne gospodarske razmere, ki jih je povzročila več kot dveletna epidemija, je torej dodatno otežila energetska kriza, učinki obeh pa bodo nedvomno zaznamovali tudi leto 2023. V zaostrenih geopolitičnih razmerah k visoki inflaciji namreč največ pripomore rast cen energentov, k podražitvi neenergetskega industrijskega blaga in storitev pa sta v pomembnem delu botrovala pomanjkanje delovne sile in okrepitev povpraševanja po storitvah, znižalo pa se je tudi zaupanje ekonomskih subjektov. Izjemne okoliščine, ki smo jim priča, so razlog, da bo na ravni Evropske unije tudi v letu 2023 veljala splošna odstopna klavzula oziroma bo še naprej veljal odstop od pravil Pakta za stabilnost in rast. Nujni del resnega proračunskega razmisleka je zato zavedanje potrebe države po hitrem in učinkovitem odzivanju na nepričakovano, zlasti v primeru najslabšega scenarija. Predlog sprememb proračuna za prihodnje leto in dopolnjen predlog proračuna za leto 2024 zato pozitivno presenečata in si zaslužita pohvalo. Vladi je namreč kljub tem zahrbtnim okoliščinam za skrbnike javnih financ uspelo pripraviti razvojna dokumenta. Sredstva za investicije in investicijske transferje za leto 2023 so predvidena v višini skoraj 2 in pol milijard evrov, kar je največ doslej. Z integralnimi sredstvi in s podporo različnih mehanizmov Evropske unije Vlada načrtuje krepitev predvsem zelenih investicij in investicij na področju digitalizacije. S tem pristopom sledi evropskim ciljem in ciljem, ki so zapisani v Strategiji razvoja Slovenije ter v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Pravilna je vladna izbira proračunskih prioritet za leto 2023. To so zdravstvo, raziskave, razvoj ter podpora krepitvi konkurenčnosti gospodarstva ter tudi medgeneracijski izzivi. S financiranjem raziskav in inovacij Vlada tako posredno kot neposredno podpira razvoj gospodarstva. V okviru politike Znanost in informacijska družba, kjer se finančni viri prepletajo med različnimi resorji, je načrtovanih dobrih 485 milijonov evrov. V povezavi z zelenim prehodom so izpostavljena tri področja: trajnostna mobilnost s posodobitvijo izvajanja javnega potniškega prometa, nadalje posodabljanje železniške infrastrukture in večji obseg projektov za prehod na obnovljive vire energije. V letu 2023 bodo z investicijskega vidika v ospredju projekti, ki so podprti predvsem z evropskimi viri iz večletnega finančnega obdobja 2014 do 2020, ki se v prihodnjem letu tudi končuje. Vlada napoveduje hkratno pospešeno izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost ter začetek izvajanja nove finančne perspektive 2021 do 2027. Posebej pa velja izpostaviti, da spremembe proračuna za prihodnje leto vključujejo nujno potrebne ukrepe za blaženje posledic draginje, ki pestijo gospodinjstva in gospodarstvo. Finančne rezerve za ta namen prinašajo nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. Minister za finance je minulo soboto na parlamentarnem Odboru za finance zagotovil, citiram: »Ta sredstva bodo skrbno porabljena. Poraba bo temeljila na zakonih, ki jih bo sprejel Državni zbor. Ukrepi, ki jih bomo financirali, pa bodo začasni, ciljno usmerjeni in učinkoviti.« Glede na koalicijske zaveze ter na politično agendo in dosedanje ravnanje ministrstva in Vlade ni nobenega razloga, da mu ne bi verjeli. Tako imenovana helikopterska pomoč, na katero je večinoma stavila vlada Janeza Janše, vsekakor ni orodje zdajšnjega ministrskega zbora. V Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da so proračunski dokumenti, ki so pred nami, pravi odgovor na vprašanje, kako v negotovem in nepredvidljivem 2023 zagotoviti stabilne javne finance za blaginjo državljank in državljanov ter za ohranitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vlada z njimi sledi svoji temeljni usmeritvi v zahtevnem času energetske krize in draginje. To je pomoč najranljivejšim med prebivalstvom in podpora gospodarstvu. Da ministrice in ministri na čelu s premierjem mislijo resno, so že dokazali s svojo sposobnostjo fleksibilnega ukrepanja, in to v zavidljivo kratkem času. S tem namenom se tedensko sestaja vladna delovna skupina, ki na podlagi aktualnih razmer prilagaja ukrepe in strategijo. Ministrstvo za finance je bilo bolj razumevajoče do pričakovanj tistih ministrstev, ki so znala natančno razdeliti, za kaj bodo namenila razvojna sredstva. Sicer se bodo po predlogu v letu 2023 najbolj, z 1,7 milijarde evrov na dobrih 5,1 milijarde evrov, povečali izdatki prav finančnega ministrstva, kar pa je razumljivo, saj se pri njem knjiži tudi povečana proračunska rezerva. Na njegovih postavkah so zaenkrat še tudi kohezijska sredstva ter sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ves ta denar bo kasneje v pretežni meri razporejen na druge resorje. Ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve ter za zdravje bosta dodatno dobili po 400 milijonov evrov. Ministrstvo za izobraževanje bo porabo zvišalo za skoraj 200 milijonov evrov, za okolje in prostor za 150 milijonov evrov, za gospodarski razvoj za 95 milijonov, ministrstvi za infrastrukturo in obrambo pa računata vsako na okoli 80 milijonov evrov dodatnega denarja v primerjavi z že sprejetim proračunom za leto 2023 v času vlade Janeza Janše. Povečujejo se tudi sredstva za državotvorne resorje, pri obrambnem ministrstvu za okoli 80 milijonov evrov, pri notranjem za dobrih 30 milijonov, skoraj toliko več pa bo dobilo tudi zunanje ministrstvo. Vlada si zasluži pohvalo tudi zato, ker ji je v času od začetka obravnave proračunskih dokumentov v Državnem zboru uspelo doseči dogovor z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine.

Na podlagi dogovora bodo občine v prihodnjem letu za izvajanje zakonskih obveznosti dobile 1,46 milijarde evrov. Višja povprečnina pa pomeni tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih te od leta 2021 dalje dobivajo kot tekoči transfer iz državnega proračuna. Poleg tega višina povprečnine vpliva tudi na višino sredstev, ki jih dobivajo nekatere občine za sofinanciranje narodnih in romskih skupnosti. V primeru narodnih skupnosti bodo občine dodatno prejele še nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, občine z romskim prebivalstvom pa še dodatnih 6,2 milijona evrov. Proračunski dokumenti torej izkazujejo tudi posluh vlade za potrebe lokalnih okolij. Pri pripravi Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2024 pa je Vlada oziroma Ministrstvo za finance prisluhnilo razpravi na parlamentarnem odboru in zagotovilo 5 milijonov evrov za investicije v cestno infrastrukturo, na pobudo opozicijske SDS pa je dodatno zagotovilo 16 milijonov evrov za investicije v športno infrastrukturo. Pri tem je višina skupnih proračunskih odhodkov, prihodkov in primanjkljaja ostala nespremenjena. Druge dopolnitve proračuna za leto 2024 se Vladi niso zdele potrebne, saj je že v prvotnem predlogu upoštevala jesensko gospodarsko napoved Urada za makroekonomske analize Spomnimo le na nekaj ključnih številk. Prihodki za prihodnje leto so tako načrtovani v višini 13,4 milijarde evrov, kar je 13 % več, kot je bilo predvideno v že sprejetem proračunu za leto 2023. Medtem so odhodki določeni pri 16,7 milijarde evrov, kar pa je za 25 % več. Primanjkljaj za leto 2023 je ocenjen na 3,3 milijarde evrov oziroma 5,3 % bruto družbenega proizvoda. Za leto 2024 so prihodki načrtovani v višini 13,8 milijarde evrov oziroma 3,1 % več kot v letu prej, odhodki pa v višini 15,5 milijarde evrov, kar je za 7,1 % manj kot v letu 2023. Proračunski primanjkljaj je za leto 2024 ocenjen na 1,7 milijarde evrov oziroma 2,6 % BDP. Zaradi kriznih razmer, ki terjajo denar za interventne ukrepe, zgornja meja odhodkov v letih 2023 in 2024 nikakor ni presenečenje. Pri presoji višine odhodkov je treba upoštevati, da je v njih načrtovanih za poldrugo milijardo evrov rezerve. Premier je že pred časom poudaril, da se je Vlada odločila za konservativno pot in raje načrtuje rezervo, čeprav bo zaradi tega presegla fiskalni okvir. Fiskalni okvir pa je presežen za toliko, kot znaša rezerva, in nič več. Če rezerve ne bi bilo, bi se sicer Slovenija lahko pohvalila, da ostaja pri 3-odstotnem primanjkljaju, a to bi bila neracionalna in negospodarna pot. Država namreč potrebuje rezervo, da bi lahko učinkovito ukrepala tudi v primeru najslabšega scenarija. Ali bo Slovenija tudi porabila vso rezervo, pa bodo pokazali čas in evropske reforme. Bolj kot bodo te uspešne, manj bomo potrebovali sredstev iz proračuna. Podrobnejši razrez proračunskih prihodkov pokaže, da Vlada za leto 2023 načrtuje 10,8 milijarde evrov davčnih prihodkov, 542 milijonov nedavčnih prihodkov in 1,8 milijarde evrov prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije. Za leto 2024 pa predvideva 11,5 milijarde evrov davčnih prihodkov, 553 milijonov nedavčnih prihodkov in 1,5 milijarde evrov sredstev iz evropskega proračuna. Sicer se v prvi polovici prihodnjega leta zaradi zaostrenih razmer pričakuje umiritev gospodarske rasti, v letu 2024 pa naj bi se pospešila. Kljub krizi zdajšnja vlada ne pozablja na pravzaprav ključni cilj zdajšnje vladajoče koalicije. To je uvrstitev Slovenije v elitno družbo 20 najkonkurenčnejših držav sveta. Ministrski zbor zato pri proračunskem načrtovanju daje prednost investicijam v sektorje, ki so odločilni pri dvigu BDP in dodane vrednosti. To je dolgoročno tudi edina pot za ohranitev socialne države ter javnega zdravstva in šolstva. Ravno čas krize je čas za investicije v razvoj. Pravzaprav gre za priložnost, da se Slovenija ravno zaradi krize povzpne na najvišjo raven mednarodne in globalne konkurenčnosti. Pri tem pa vendarle velja znova opozoriti, da je Slovenija pri ukrepanju omejena. Monetarna politika že dolgo ni v naši domeni. Država je omejena tudi pri ukrepih fiskalne politike. Naše ravnanje pogojujejo tudi ukrepi drugih držav v Evropski uniji, denimo Nemčije. Spoštovani zbor, proračunski dokumenti so ključni za delovanje Vlade in upravljanje javnih financ ter za vodenje ekonomske in razvojne politike. Očitno jih je Vlada pripravila skrbno, ob sodelovanju številnih deležnikov in v dobrobit celotne Slovenije, tako državljank in državljanov kot tudi domačega gospodarstva. Proračuna za prihodnji dve leti sta razvojno naravnana, hkrati pa puščata prostor za ukrepanje Vlade v primeru morebitne dodatne zaostritve že zdaj zahtevnih razmer. Vlada fiskalne cilje prilagaja premišljeno, da ne bi ogrozila okrevanja in da bi omogočila zadosten obseg investicij, ki spodbujajo gospodarsko aktivnost. Pomembno je spomniti tudi na obljubo ministra Klemna Boštjančiča, ki jo je dal v izjavi za enega od osrednjih medijev. Citiram: »Absolutno lahko zagotovim, da bomo pomagali tistim, ki bodo potrebni pomoči. Pri prebivalstvu so to najbolj ranljive skupine, nato srednji razred, na koncu pa tisti, ki bodo lažje preživeli to obdobje. Tudi v gospodarstvu bomo pomagali tistim, ki bodo pomoč najbolj potrebovali in so najbolj perspektivni.« V Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da proračunski dokumenti sledijo tem ciljem in zagotovilom, zato jih bomo soglasno podprli. Ne dvomimo, da se bo vlada Roberta Goloba tudi v prihodnje uspešno spopadala s krizo na način, ki kljub zaostrenim razmeram ne bo upočasnil razvoja naše države. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila gospa Suzana Lep Šimenko. Izvoli. Najlepša hvala, predsedujoči, za dano besedo. Spoštovani minister in ostali predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! Pred nami sta sprememba proračuna za leto 2023 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Vsakokratni proračun je najpomembnejši dokument države, ki kaže smer, ki jo bo trenutna koalicija zavzela do prebivalcev Republike Slovenije na vseh področjih njenega delovanja, od gospodarstva, sociale, zdravstva, izobraževanja do infrastrukture in kmetijstva. In tudi tokrat je tako. S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2023 se bo proračunska poraba v primerjavi z že sprejetim proračunom za leto 2023 povečala za kar 3,3 milijarde evrov oziroma za 25 %, na 16,7 milijarde evrov. Z višino planiranih odhodkov tokrat resnično podirate rekorde. V letu 2024 se planirajo nekoliko nižji odhodki v višini 15,5 milijarde, a še vedno so izjemno visoki. Tudi tukaj skorajda podirate rekorde. strani SD in Levice smo v času naše vlade pogosto slišali, da so bili naši proračuni nerealni in da so na strani odhodkov presegali zmožnosti države, tokrat jih skupaj s Svobodo še bistveno povečujete, na rekordno visoke. Nikoli v zgodovini Slovenije država še ni toliko trošila. Tudi Fiskalni svet je opozoril na precenjeno planirane odhodke in nerealistično načrtovanje, ampak vas to ne gane. Najhuje pri tem je, da tega povečanega trošenja državljani ne občutijo. Prav nasprotno, njihovo delo in premoženje nameravate dodatno obdavčiti. Resnično narobe svet. Ne skrbijo vas 16,7-milijardni odhodki v proračunu, skrbi pa vas, če bi se zaradi nesprejetja vašega, za državljane slabega zakona o dohodnini v proračun steklo nekaj manj milijonov evrov. Skrbi vas, če že v prihodnjem letu ne bi prišlo do znižanja splošne olajšave pri dohodnini in da bi delovno aktivni imeli nekoliko višjo neto plačo. To je resnično žalostno. V letu 2023 načrtujete za okoli 1,5 milijarde evrov več davčnih prilivov. Večata se zlasti dve postavki, to sta davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost. Planirate podobno višino davka od dohodkov pravnih oseb, kot bo v letu 2022, kar bi bilo seveda realno, če bi ohranili gospodarsko rast iz letošnjega leta, a vse napovedi in že trenutni padec gospodarske aktivnosti kažejo drugače. Podatki OECD za četrti kvartal Sloveniji kažejo skorajda največji padec gospodarske aktivnosti, čisto pri repu smo se znašli, prehiteli smo le Latvijo, kar je seveda zaskrbljujoče. Tako s tega vidika v Slovenski demokratski stranki menimo, da ste se tudi na tej postavki nekoliko precenili. Višji davek na dodano vrednost je pa seveda odziv na visoko inflacijo in vse višje cene storitev in izdelkov, ki imajo za posledico več pobranega DDV. A visoka inflacija že vpliva na kupno moč potrošnikov, ki posledično manj trošijo, tako da tudi ta postavka najverjetneje ni najbolj realna. Glede na prvoten predlog proračuna za leto 2024 smo veseli dejstva, da ste zagotovili vsaj nekaj, dodatnih 16 milijonov evrov sredstev za investicije v športno infrastrukturo v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, a glede na potrebe na tem področju je to bistveno premalo. Investicije sicer nekoliko znižujete, a so še vedno na visoki ravni, kar v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo kot pozitivno, saj se zavedamo, da so državne investicije osnova za kvalitetnejše storitve in življenje državljanov. Na drugi strani pa seveda pomenijo dodatno spodbudo gospodarstvu, ki pa je tako ali tako motor vračanja davkov v proračun Republike Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotavljamo, da proračuna nista niti najmanj varčevalna. Proračun za leto 2023 ima visoke proračunske rezerve ter okoli 1,27 milijarde evrov namenja boju proti draginji, a še vedno ni znano, s katerimi ukrepi se bo naslovil ta boj, pa čeprav smo že konec novembra 2022. Proračun za leto 2024 še nekoliko povečuje proračunsko rezervo, seveda zaradi izvajanja finančnega okvira 2021–2027, a praktično ukinja sredstva za financiranje posledic epidemije in draginje. Leto 2024 je sicer res še nekoliko dlje, a vseeno je zmotno misliti, da posledic zaradi draginje v letu 2024 ne bo Primanjkljaj ob koncu leta 2023 naj bi dosegel 3,3 milijarde evrov oziroma 5,3 % bruto domačega proizvoda, kar je dvakrat več kot v že sprejetem proračunu za leto 2023. Konec leta 2024 se planira primanjkljaj v višini 1,7 milijarde evrov oziroma 2,6 % bruto domačega proizvoda. Primanjkljaj bo v obeh letih izredno visok. Kot že rečeno, vsakokratni proračun nakazuje smer delovanja trenutne koalicije. Ta koalicija bistveno več sredstev namenja za oskrbo in integracijo migrantov. Sredstva na tej postavki dvigujete za skoraj 52 milijonov evrov. A na drugi strani znižujete postavko za dolgotrajno oskrbo in s tem sredstva za starejše znižujete za kar 63 milijonov evrov. Raje kot slovenskim upokojencem boste sredstva namenili za ilegalne migrante, ali kot jih je državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve na Odboru za finance imenovala – »obiskovalce«. Verjamem, da slovenski državljani za nepovabljene obiskovalce res ne rabijo zapravljati milijonov, medtem ko jim na drugi strani dodatno obdavčujete plače. tako mimogrede, teh ilegalnih migrantov, ki so bili ulovljeni po prihodu v Slovenijo, je bilo do konca oktobra letošnjega leta več kot 21 tisoč. Za primerjavo, v enakem obdobju lani jih je bilo nekaj čez 8 tisoč. Beležimo seveda izjemen porast ilegalnih prehodov, in to ne iz držav, kjer bi vihrala vojna. Vaša politika odprtih vrat tako že kaže rezultate. Eden izmed ključnih problemov smeri vašega delovanja, kot ga vidimo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, je vaš pogled na obdavčitev državljanov. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so državljani Slovenije ter tudi gospodarstvo bistveno preveč obdavčeni. Trenutna vlada nas seveda prepričuje drugače in želi z zakonom o dohodnini znižati plače vseh državljanov. To je seveda velik problem, kajti plače v Sloveniji so že tako ali tako preveč obdavčene. Delo se mora izplačati, vi pa seveda želite ravno nasprotno, saj več kot očitno želite, da je čim več ljudi odvisnih od socialne politike države. Zato tudi povečujete sredstva za socialne transfere, na drugi strani pa obremenjujete tiste, ki delajo. Želite, da je čim več ljudi odvisnih od vas, saj je nato s temi ljudmi bistveno lažje manipulirati. In kot sem vam enkrat tu že povedala, s tem ljudem jemljete svobodo. V Slovenski demokratski stranki mislimo drugače. Mi smo mnenja, da morajo biti ljudje za svoje delo spodobno plačani, davčna, družinska in socialna politika pa morajo biti naravnane v smeri, da se bo ljudem bolj izplačalo delati kot biti doma in odvisni od socialnih transferov. To, kar vi peljete, zagotovo ni pot razvoja, po kateri mora iti Slovenija. In glede na rekordne odhodke vas zagotovo ne skrbi proračun. Sprejetje zakona o dohodnini namreč radi pogojujete prav s skrbjo za prilive v proračun Republike Slovenije. Glede na izredno visoko inflacijo, glede na vsesplošno draginjo bi ljudem morali pustiti manj obdavčene plače. Verjemite, delovno aktivni veliko bolje vedo, kako in kako in kam usmeriti denar, namesto da želite to namesto njih delati vi. Dejstvo je, da če bo še letos solidno visoka gospodarska rast, tam okoli 5 %, bo po napovedih Umarja že prihodnje leto le 1,4 %. %. Ob takšnem padcu gospodarske aktivnosti je resnično neodgovorno planirati rekordno visoke odhodke, ki bodo v letu 2023 kar 16,7 milijarde evrov ter v letu 2024 v višini 15,5 milijarde evrov. Dejstvo je, da tako za leto 2023 kot za leto 2024 planirate izredno visok proračunski primanjkljaj, drugo leto v višini 3,3 milijarde evrov, v letu 2024 pa v višini 1,7 milijarde evrov, kar je izjemno visoko in problematično za javne finance. In dejstvo je tudi, da 63 milijonov evrov jemljete starejšim, ki potrebujejo dodatno oskrbo. V Slovenski demokratski stranki zaradi vsega izpostavljenega seveda proračunov za leti 2023 in 2024 ne bomo podprli. Glasovali bomo proti. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s skupno uvodno predstavitvijo ter predstavitvijo stališč poslanskih skupin o obeh predlogih aktov. Prehajamo na razpravo o vsakem predlogu akta posebej. Nadaljujemo 2. točko dnevnega reda z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Prehajamo na razpravo o Predlogu sprememb proračuna. Razpravljali bomo o posameznih delih Predloga sprememb proračuna in vloženih amandmajih. Kot posamezni del se štejejo: prvič splošni del, drugič posebni del in tretjič načrt razvojnih programov. Prehajamo na obravnavo splošnega dela Predloga sprememb proračuna. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je želja po razpravi. Prosim za prijavo. Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospod Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa. Spremembe so zagotovo podpore in zaupanja vredne. Treba je razumeti duh časa in svet, v katerem živimo. Zagotovo v v ospredju, in se mi zdi prav in pomembno, posledice vojne v Evropi, zaradi tega tudi energetska kriza, spopad z draginjo, inflacijo. Recimo ukrep Vlade, da za pomoč gospodarstvu prihrani ali rezervira kar znatna in velika sredstva, je bil danes v nekaterih razpravah in stališčih deležen kritike. Predvsem nasprotno pa na drugi strani kopica zakonov, ki so bili predlagani, pospešuje in povečuje trošenje. To ne gre nikakor skupaj. Zadovoljen da smo tudi v tej zgodbi slišali o migrantih, ljudeh v stiski. Očitno so migranti sveti duh ene nestrpne stranke v tem državnem zboru. Slišali smo zgodbo o tem, da podpiramo ljudi, ki so v stiski. Seveda jih podpiramo in stojimo za njimi, ampak ob to pa dajem podatek zaposlenost v tej državi od njene ustanovitve naprej nikdar in nikoli še ni bila tako visoka, kot je danes. In to je dober, spodbuden podatek, tudi po zaslugi nekaterih ukrepov te vlade, ki je podedovala rekordno visoko inflacijo, ni je ustvarila, podedovala je, ta trenutek pa mislim, da se tudi inflacija uspešno vsaj drži na nekem nivoju. Ko govorimo o teh zadevah, je treba tudi povedati, kje je pa izvor, izvor, korenine inflacije – tudi v helikopterskem razmetavanju denarja brez smisla, kdaj tudi brez kontrole in brez potrebe v času leto, dve nazaj, ko smo se soočali s covid krizo. krizo. Predloge, smer in usmeritve države podpiram, se moramo pa zagotovo truditi, da so stvari v proračunu usklajene, da se, takoj ko kriza mine, približamo kriterijem, ki so seveda nujni in potrebni za stabilizacijo državnega proračuna. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Miha Kordiš. Izvoli. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoči, hvala za besedo. Prav je, da proračunsko razpravo začnemo pri najširših proračunskih okvirih, ki nam določajo makroekonomsko sliko in podčrtavajo temeljne usmeritve usmeritve kateregakoli proračuna in katerekoli vlade. Pogosto se izrečemo, da so proračun politike, politične prioritete, kot se te izkazujejo v številkah oziroma so prelite v številke. Te številke so: za leto 2023 2023 dobrih 16 milijard evrov težak proračun na ravni izdatkov in 15,5 milijarde evrov težak proračun v letu 2024. Mislim, da je ekspanzivna proračunska fiskalna politika več kot na mestu. Dolgo, predolgo časa smo jo v tej državi čakali. Dolgo, predolgo časa smo se v tej državi spotikali ob zgrešenih in uničujočih politikah varčevanja. Prvič: potrebujemo resne in ambiciozne državne posege v družbo, zato ker je ta naša družba ujeta v večplastni krizi. Soočeni smo z zdravstveno krizo, ker je zdravstvo toliko časa podhranjeno, mladi so, smo soočeni s hudo stanovanjsko krizo, imamo več kot 10 tisoč starejših, ki čakajo na mesto v domovih starejših občanov in praktično neobstoječe oblike oskrbe v skupnosti, tako da imamo s skrbstvom starejših prav tako krizo, pa seveda največja kriza naše generacije podnebni zlom. Na meji recesije se nahajamo, kar je drugi dober razlog, zakaj mora država poseči z ambicioznimi proračuni. Rastoča inflacija po svetu, ki so jo ustvarjale ki so jo ustvarjale korporativne špekulacije in mahinacije v kombinaciji z zahodno strategijo vojskovanja nizke intenzivnosti z Rusko federacijo, so pripeljale do ogrožene preskrbe z energenti. Zlasti to velja za nemško gospodarstvo, na katero pa vemo, da je Republika Slovenija pripeta in da je slovensko gospodarstvo kot izvozno usmerjeno gospodarstvo zelo odvisno od tega, kako dela Nemčija. In seveda, če pričakujemo upad povpraševanja – in ga pričakujemo z recesijo na horizontu – je ravno naloga države, da vstopi v dane družbene razmere z zagotavljanjem trošenja, z zagotavljanjem agregatnega povpraševanja. Na tak način gredo resne države skozi družbene družbene krize in ciklične krize kapitalizma. Samo spomnimo se, kako so diametralno nasprotne usmeritve v zadnjem finančno-gospodarskem zlomu učinkovale. Ne le da je Slovenija zdrsnila v recesijo skupaj s preostankom sveta, zaradi brutalnih politik varčevanja, ki jih je implementirala takratna druga vlada Janeza Janše, se je celo državno okrevanje, kot se je kazalo po prvem letu recesije, razblinilo v nič in dobili smo drugo recesijo. Zaradi rezov v državno povpraševanje je bistveno upadel tudi bruto družbeni proizvod, prišlo je do opustošenja javnega sektorja, do opustošenja univerze, do opustošenja delavskih plač, kar je še bolj ogrozilo možnosti potrošnje, ki poganjajo domače gospodarstvo. Tako da kritike v smislu, da imamo pretežak proračun, da je ta proračun prevelik, nikakor niso na mestu. Prav nasprotno, to je pohvala. Končno in skrajni čas. Pride pa ta pohvala ekspanzivnega proračuna s svojo ceno in ta cena je recimo v letu 2023 3,3 milijarde proračunskega primanjkljaja, ki se seveda pokriva z zadolževanjem. stališčih sem slišal, češ, kako ste določene stranke zdajšnje koalicije v preteklih dveh letih kritizirale oziroma smo kritizirali Janševo vlado zaradi zadolževanja. To na noben način ne drži, vsaj za Levico ne drži. Mi smo se vedno postavili in tudi osebno sem se vedno postavil na stališče, da zadolževanje samo po sebi ni problem, če se ta sredstva smiselno in pametno investira. Problem pa nastane, če se država zadolžuje, potem pa s tem denarjem razmetava na način raznoraznih subvencij najbolj bogatim lastnikom kapitala. To pa je problem. To pa je problem. Država, državljanke in državljani si nakopljejo minus, zato da iz tega ne dobijo nič. Če se pa država zadolži in to smiselno investira v naše temeljne družbene potrebe, pa s tem ne le zagotavlja in gradi blaginjo, ampak se to eventualno pokaže tudi v povišani stopnji gospodarske aktivnosti, dvigu dodane vrednosti v gospodarstvu in nenazadnje višjih prilivih v proračun. Skratka, če dolgove obravnavamo in ta denar uporabljamo kot investicije, je vse okej, problem nastane šele, če se država zadolžuje in potem ta denar vrže v zrak, tako kot je z milijardami v zadnjih dveh letih naredila predhodna, Janševa vlada. S tem prehajam na pregled po ministrstvih. Natančneje bi se ustavil pri treh ministrstvih. Začel bom pri ministrstvu za delo, nadaljeval pri ministrstvu za kulturo, ker sta to dve področji, za kateri je odgovornost prevzela moja stranka, stranka, to je stranka Levica, v vladi gospoda Roberta Goloba. Za ministrstvo za delo kaže izpostaviti skrbstvo starejših, kjer se sredstva dvigujejo na dolgotrajni oskrbi za 17 milijonov evrov v letu 2023 in se povzpenjajo na cirka 100 milijonov evrov. Ta številka se še dodatno dviguje v sledečem letu, v letu 2024, ko bo znašala 140 milijonov evrov. In ja, zelo pomembna postavka za to, da naslovimo stisko starejših in krizo skrbstva starejših tukaj in zdaj. Drugi ukrep. Kot verjetno veste, so bili na novo izračunani minimalni življenjski stroški. Ta izraz verjetno večini med vami ne pove kaj dosti, vam bo pa povedalo naslednje. Minimalni življenjski stroški so osnova, na katero je sidrana tako višina denarne socialne pomoči – potem s tem povezano tudi varstvenega dodatka za starejše – kot tudi višina minimalne plače. Zato ker se je pristopilo k novemu izračunu minimalnih življenjskih stroškov, ker se je upoštevalo dejansko rastoče stroške življenja po najboljši možni meri, kolikor se jih je lahko, ker se to dela na podlagi podatkov za nazaj, v tem hipu potekajo pogajanja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta o dvigu minimalne plače. Zato je predlog ministrstva za delo, tudi predlog Vlade Republike Slovenije, da se minimalna plača dvigne za 100 evrov. iste mehanike podčrtujejo tudi višino denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka za starejše in tako naprej, se bo to odrazilo tudi v povečani potrošnji v smeri zagotavljanja socialne varnosti na ministrstvu za delo. Še posebej pa bi v kontekstu varstvenega dodatka izpostavil, da smo interventno ukinili tako imenovano politiko vračljivosti denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka oziroma tisti mehanizem, ki ljudem, zlasti starejšim, preprečuje, da bi posegali po po svojih socialnih pravicah, ker če varstveni dodatek recimo pokoristijo, si malo izboljšajo svoj položaj na ta račun, ker imajo pač slabo pokojnino, država v zameno zahteva nepremičnino. Natančneje – od njihovih zanamcev. Ko recimo premine nekdo, ki je starejši, od njihovih zanamcev terja, da to, kar naj bi bila brezpogojna solidarna socialna pomoč v obliki varstvenega dodatka, vrnejo. Če tega ne morejo vrniti, se država usede na nepremičnino, na tisto kmetijo, mogoče njivo, kakšno stanovanje, za katero je naša prejšnja generacija delala 40 let in več. Seveda to ni prav, ker se na tak način revščina še poglablja in še deduje. To je izkazano tudi v statističnih podatkih. Če je nekdo v tako slabem položaju, da mora zaprositi za varstveni dodatek, da si sploh lahko poskuša pomagati od začetka do konca meseca, zelo verjetno to velja potem tudi za naslednjo generacijo. In potem bi tej naslednji generaciji, ki je že tako izpostavljena najvišjemu tveganju revščine, ker prihaja iz revnega in ogroženega okolja, država vzela še tisto hiško, tisto stanovanje. To seveda ni prav in zato je bilo to z interventnim zakonom zamrznjeno. Nadejam se, da bo zato pristopnikov med upokojenci pri koriščenju varstvenega dodatka več, kot jih je bilo v preteklosti, ko so bili ljudje sicer formalno upravičeni, ampak do tega niso prišli, niso posegli po tem instrumentu. Rekli so, raje trpimo revščino, kakor da izgubimo tisto svojo hiško, tisto svoje stanovanje, s katerim si bodo naše hčerke, naši sinovi pa tudi konec koncev njihovi potomci, vnuki in vnučke, lahko malo pomagali v življenju, da bodo malo lažje začeli, kakor je začela naša generacija babic in dedkov. Starševski dopust, novela oziroma zakon, ki smo ga obravnavali nedolgo nazaj. Starševski dopust se podaljšuje za 60 dni. Mogoče v številkah bolj zanimivo, v proračunski razpravi pa je, da se maksimalna višina starševskega nadomestila dviga in dviga se tudi za tisoč 100 evrov bruto, kar je zagotovo primeren ukrep za socialno varnost družin. Zelo ga pozdravljam in pozdravljam tudi, da ni zgolj mrtva črka na papirju, ampak ima svojo podlago tudi v proračunskih številkah. In navsezadnje stanovanja. Naša država se na področju stanovanjske politike žal obnaša kot mačeha do odraščajočih generacij in že 30 let stanovanjske politike ne vodi. Ena izmed prioritet in glavnih usmeritev naše koalicije je, da se to popravi, da se ukrepa korenito in takoj pristopi k stanovanjski gradnji. Veste, da v tem hipu potekajo pogajanja med ministrstvom za delo in ministrstvom za finance, kaj in kako naj naredimo z javnimi nepremičninami v lasti slabe banke, zato da na teh nepremičninah zagotovimo javno stanovanjsko gradnjo. Pogovarjamo se o cirka 25 nepremičninah. Seveda je moje stališče pa naše stališče v Levici tisto, ki smo ga zapisali tudi skupaj v koalicijsko pogodbo kot naše združeno osnovno vodilo – da se morajo te nepremičnine prenesti na Javni stanovanjski sklad in na njih zagotoviti stanovanja kot človekovo pravico, kot brezpogojno pravico do strehe nad glavo, brez kakršnegakoli oderuštva, popolnoma neprofitno in brez kakršnegakoli vpletanja korporativnega korporativnega kapitala. Seveda sama parcela ni dovolj. Potrebujemo evre, zato da lahko na takih parcelah zraste armirani beton, ki eventualno ljudem ponudi streho nad glavo. Za izvajanje te stanovanjske politike je v proračunu namenjenih 25 milijonov evrov. Če bi vse te javne parcele, primerne za stanovanjsko gradnjo, pod okriljem slabe banke uporabili dejansko tudi za to, da se na njih zagotovi stanovanja, potem bi prišli do številke okrog 5 tisoč javnih neprofitnih stanovanj. Tako da vemo, o kakšnih ambicijah tukaj in zdaj se pogovarjamo in v okviru proračuna in v okviru s tem povezanih zemljišč. Drugo ministrstvo pod skrbstvom Levice je Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo je prejelo zelo izdaten proračun, enega bolj ambicioznih v zadnjih desetletjih. Vam pošteno povem, kako si je ministrica Vrečko uspela izpogajati tako soliden proračun, v resnici ne vem, sem pa vesel in zelo zadovoljen, da si ga je. Vemo, da je tudi do kulture naša država bila v preteklosti sila mačehovsko razpoložena, po kulturi se je lomastilo, kulturo se je klestilo, se jo zavračalo, tudi javno napadalo. No, ta trend se zdaj zelo definitivno obrača, vključno s proračunskimi številkami. Za začetek se dvigujejo sredstva za projekte in programe, ki se financirajo prek razpisne mehanike, povečujejo se filmski transferji. filmski transferji. Najpomembnejša – in mislim, da to odraža tudi eno izmed temeljnih usmeritev Ministrstva za kulturo – pa je krepitev javne kulturne infrastrukture in vzdrževanje kulturne dediščine. Jih bom samo nekaj navedel. V proračunu so zagotovljena sredstva za investicije v prostor za potrebe Arhiva Republike Slovenije na Poljanski 40, v Mariboru je predvidena izgradnja Centra Rotovž, zagotavlja se sredstva za zunanji avditorij Narodnega gledališča v Novi Gorici in morda najpomembnejše – celovita obnova Slovenskega narodnega gledališča Drama. To je zagotovo zastavonošni projekt, bil je dolgo časa, predolgo časa na čakanju, končno lahko rečemo, da ga sprovajamo in da ga spravljamo v prakso. Tu se tudi pogovarjamo o konkretnih številkah, o več deset milijonih evrov, ki so potrebni za to, da Dramo lahko posodobimo in prenovimo. prenovimo. Omenil bi še film, ki je bil tudi v preteklosti precej razvpit, s precej dobrimi razlogi. V tem trenutku je zelo podhranjen, ne more delovati, ker je tako zelo podhranjen, ampak se s proračunom v letu 2023 zagotavlja 3,5 milijona evrov. Slovenski filmski center si lahko nadeja nadaljnjih 7,5 milijona evrov, pa je to v resnici šele začetek. Film potrebuje več sredstev od zato je predvidena nadaljnja rast izdatkov v sledečih letih vse do točke, da se dejansko življenjske potrebe filmskih ustvarjalcev in potrebe slovenskega filma kot takega lahko pokrijejo in da se mu omogoči manevrski prostor za ustvarjanje in za dihanje. Je pa že sedaj ta filmski proračun največji v zadnjih 12 letih. Tako da ta razvoj proračunskih postavk in usmeritev na Ministrstvu za kulturo vsekakor podpiram in sem z njimi zelo zadovoljen. Kar me pripelje do slona v sobi, ki je proračun Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Ta proračun se izrazito dviguje že nekaj časa in zdaj prebija mejo 1 milijarde evrov, 1,13 milijarde evrov v letu 2023 in še dodatnih 200 milijonov, 1,3 milijarde evrov v letu 2024. Ta rast izdatkov sama po sebi ne bi bila problematična, če bi se ta sredstva uporabila za krepitev recimo dvonamenske vloge Slovenske vojske, ki lahko pomaga pri naravnih nesrečah, ki bi okrepila zaščito in reševanje in tako naprej, pa se žal to ne dogaja v taki meri, kot bi se moralo. Namesto tega je predvideno nadaljnje investiranje v orožje, nadaljnje investicije v orožje, za katero vemo, da ga v Sloveniji na noben način ne potrebujemo, in nam to jemlje prepotrebna sredstva iz kakšnih drugih programov, projektov, ki pa dejansko vplivajo na življenja državljank in državljanov. Toninov zakon, proti kateremu smo šli tudi z referendumom – saj veste, tistih 780 milijonov evrov za orožje – se, kot izhaja iz tega proračuna Ministrstva za obrambo, ne samo namerava izvajati, ampak se ga namerava še precej temeljito preseči. In ja, to je problem. Začel bom pri največji investiciji, oklepniki 8x8. Zelo na začetku oblikovanja te koalicije in vlade smo odpovedali nabavo oklepnikov boxer 8x8 in ljudem prihranili 400 milijonov evrov. Mislim, da je bila to z naskokom najboljša odločitev, kar jih je v zadnjega pol leta Vlada sprejela. Ampak potem se nad to odločitvijo in perspektivo s proračunom MORS zgrinjajo nekoliko temni oblaki. V naslednjih nekaj letih, v razvojnih programih do leta 2026 je namreč najavljeno nadaljevanje nakupa oklepnikov 8x8, mogoče ne boxerjev, mogoče rosomahov, o katerih je že spregovorilo Ministrstvo za obrambo, da si jih želi, ampak na koncu še vedno pridemo v tem mandatu do nabave oklepnikov v višini 350 milijonov evrov. In kot vemo iz preteklih orožarskih poslov, tudi iz orožarskih poslov teh zadnjih oklepnikov boxer 8x8, se cena orožja nikoli ne ustavi pri tistih številkah, pri katerih so se postavila prva izhodišča. Od leta 2017 recimo do letos je strošek oklepnikov boxer 8x8 narasel z dobrih 200 milijonov evrov na prek 400 milijonov evrov. Kaj lahko tu pričakujemo, če je že izhodišče nakupa oklepnikov 8x8 do leta 2026 postavljeno na 350 milijonov evrov? To obhaja dejansko odpoved pogodbe o nakupu oklepnikov boxer in predvideva pač nadaljevanje teh istih zgrešenih politik, s katerimi bi v resnici morali prekiniti. Enako velja za oklepnike oshkosh Vemo, da smo tisto prvo tranšo oklepnikov, naročeno že zdavnaj, dobili v Slovenijo v zelo slabem stanju. Ne le da je tudi to vojaška tehnika, ki se kupuje za delovanje izven meja Republike Slovenije, ki na noben način ni primerna za obrambo domovine, tudi če bi bili vojaško ogroženi, še dobili smo jih v takem stanju, da niso prišli niti čez tehnični pregled Avto-moto zveze Slovenije, pa bi zdaj kupovali še dodatno. Razumel sem dodatnih nekaj deset milijonov evrov pri rebalansu proračuna za leto 2022, ko se je, recimo temu, zaključevalo orožarske nabave iz preteklih let. Ne razumem pa napovedane nabave novih oklepnikov 4x4 za naslednja leta. S tem bi bilo treba pač končati in to tratenje državljanskega denarja zamašiti in ta sredstva dati v nekaj dejansko uporabnega. Helikopterji za specialne sile pakta Nato – še en problematičen orožarski posel, ki bo znašal do leta 2026 verjetno tam okoli 100 milijonov evrov. Tukaj naj izpostavim, da je še minister Tonin na temo specialnih helikopterjev tudi v tem zakonu za orožje govoril o dveh helikopterjih za Natove specialce. Tukaj v proračunu nismo več na dveh helikopterjih, smo na štirih helikopterjih. Pa bi bil to morda manjši problem, če bi bili ti helikopterji uporabni za zaščito in reševanje, ampak niso. Ne tako zelo kot recimo naša helikopterska flota Bell 412. To so srednje težki helikopterji in znova ponavljam, namenjeni so za Natove specialce, ne za to, da lahko pomagajo državljankam in državljanom v tujini, ko so, smo recimo podvrženi takšnim in drugačnim naravnim nesrečam. Za reševanje v gorah, recimo, je vprašanje, kako zelo si lahko z nekimi cougarji oziroma caracali zares pomagaš, in to je samo narobe. Potem so tu še določene druge postavke na Ministrstvu za obrambo, kjer se sredstva ravno tako povečujejo, pa se ne bi smela, od promocijske kampanje za rekrutacijo v vrste Slovenske vojske, s čimer je začel že minister Tonin, stroškov streliva, raznoraznih drugih kapacitet. Pod točko razno znotraj Ministrstva za obrambo posebej izpostavljam tudi problem osrednjega vadišča Poček. V Postojni počasi že zelo na glas govorijo o tem, da bi šli kar na referendum. Tega vadišča tam nočejo. Nahaja se nad vodnim zajetjem, ljudje ne morejo spati, ker pokajo granate ob enajstih zvečer, vodni vir je ogrožen. No ampak namesto da bi se ukvarjali s tem, kako Poček zapremo, ga eventualno preselimo, če želi imeti Slovenska vojska še vedno neko specialno vadišče, se namenja v proračunu do leta 2025 dodatnih 25 milijonov evrov, medtem ko lokalni prebivalci naprošajo državo, razmišljajo o referendumu, da vendarle Poček zapre, ker imajo z njim ene same probleme. Take usmeritve, kot se za politiko obrambe izkazujejo v našem državnem proračunu za naslednji dve leti oziroma do konca mandata, če upoštevamo razvojne programe, motrim z zelo velikim nezaupanjem, ker v koalicijski pogodbi piše nekaj čisto drugega. Bomo šli kar po vrsti, sem si pripravil nekaj točk iz koalicijske pogodbe za področje obrambe. V skladu s spremenjenim obrambnim konceptom bomo modernizirali Slovensko vojsko. Mi se ne pogovarjamo o tem, da pripravljamo nov obrambni koncept. V proračunih so zelo konkretne postavke za zelo konkretne vojaške nabave, tako kot se je to dogajalo tudi pod vlado Janeza Janše in še prej, vključno z oklepniki 8x8. Če smo mi resni, da prenavljamo obrambni koncept, v proračunu ne bi smelo biti nadaljevanja orožarskih nabav, kot smo jih videli tudi v preteklosti, ampak bi se morali za alternativni obrambni koncept najprej dogovoriti, šele pa se ta lahko odrazi v proračunu Republike Slovenije, ko vemo, kaj dejansko hočemo. V tem trenutku pa gre žal za samo še več istega. Oklepniki 8x8, o njih zelo veliko govorim, oklepniki 4x4, helikopterji za specialne sile pakta Nato, srednje težki, štirje, ne samo dva, in tako naprej. To je skregano s koalicijsko pogodbo od začetka do konca. Naprej. Prednost bomo dali opremi in zmogljivostim Slovenske vojske, ki zagotavljajo dvojno uporabnost. Zelo dobra koalicijska usmeritev, zelo dober dogovor. bom šel čez te ključne postavke orožarskih nabav. Kakšna je dvojna uporabnost oklepnikov 8x8? Kako pomagajo državljankam in državljanom v naravnih nesrečah, recimo? Če se ne motim, jih je v prejšnji vladi minister Tonin zagovarjal na način, češ, ja, lahko na hitrico pripeljemo novorojenčke v porodnišnico ali neko tako izjavo si je privoščil. Oklepniki 8x8 so primerni za eno in eno samo stvar, to je patruljiranje na misijah pakta Nato v puščavskih okoljih, v stepah, 10 tisoč kilometrov stran, izven meja naše domovine. In čisto nič drugega. Se pravi, največja orožarska investicija na noben način ne gre za dvojno uporabnost in je ta koalicijska določba kršena. Popolnoma enako velja za oklepnike 4x4, enako velja za helikopterje za specialne sile. Znova izpostavljam, to niso helikopterji, ki bi bili sila primerni recimo za gorsko reševanje, to so srednje težki helikopterji za Natove specialce in za Natove specialce bodo tudi bodo tudi v uporabi. Kar me pripelje do tretje koalicijske določbe s področja obrambe: novelirati Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 ter opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme in ustaviti vse postopke do zaključka revizije. Ali smo novelirali ta Toninov zakon? Nismo, pa bi ga morali, ker se zdaj na podlagi Toninovega zakona za orožje v proračunu odražajo vojaške nabave, ki jih ne bi smelo biti, in bi morali zakonsko podlago za te vojaške nabave do tega trenutka že novelirati oziroma jo odpraviti. Pa se počne ravno obratno – izvaja se Toninov zakon pa še dodatne evre se mu namenja v primerih konkretnih vojaških nabav. Drugi del te koalicijske določbe: opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme in ustaviti vse postopke do zaključka revizije. Boxerji so bili revidirani. Znova poudarjam, z naskokom najboljša odločitev, ki jo je ta vlada sprejela v zadnjega pol leta. To je pa to. Tukaj smo imeli še druge postopke nabave – oklepniki 4x4, o helikopterjih, o katerih se pogovarja, tisti problematični Toninov avion, ki se mu še danes smeji cela država, ki se je začel pri 50 milijonih evrov, zrastel na 70 milijonov evrov in zdaj ugotavljamo, da niti ni uporaben za kakršnokoli gašenje požarov, kot je bil recimo letošnji požar na Krasu. Ta del proračuna je, kar se mene tiče, izrazito problematičen, pa ne zgolj mene kot posameznika, mislim, da je temeljito skregan tudi s koalicijskimi usmeritvami, ki smo si jih vsi skupaj postavili.

pripravah kakršnihkoli podlag za nakup novega orožja nameravam temu odločno nasprotovati. Ker smo se tako dogovorili, ker smo si tako usmeritev postavili v koalicijski pogodbi kot ena, kot dve pa zato, ker gre dejansko za nesmiselno trošenje državljanskega denarja, proti kateremu smo še nedolgo nazaj organizirali tudi referendum. Hvala.

Na začetku bi na kratko protestiral proti izjavi kolega Sajovica, vodja Poslanske skupine Svoboda, da smo nestrpna stranka. Pričakoval bi, da vodja poslanske skupine brzda tovrstne tenzije, ne pa da jih spodbuja. Sem pač član Slovenske demokratske stranke, nikakor se pa nimam za nestrpnega. Če imam drugačna stališča do nekaterih stvari, jih tudi jasno izrazim. Nisem pa nestrpen, to bi resnično prosil, dajmo se takih stvari vzdrževati, da ne bomo potem spet polni besed o sovražnem govoru in tako naprej. Če se zdaj vrnem na temo – proračun 2023. proračun 2023. Neštetokrat je bilo že rečeno, da govorimo o rekordnem proračunu, o rekordnih številkah, ki jih do zdaj ne na strani prihodkov ne na strani odhodkov v Sloveniji še nismo dosegli oziroma načrtovali. Kaj bomo dosegli, je drugo. 16,7 milijarde odhodkov, 25 % več, kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu, 13 % več prihodkov v nepredvidljivih razmerah. Ne vemo točno, kaj nas čaka, veliko faktorjev vpliva na prihodke, mi pa povečujemo za 13 % nad trenutno načrtovanimi. Ne bi se spuščal v posamezne postavke, ne bi bil toliko analitičen, kot je bil kolega Kordiš, bi bolj o konceptu proračuna govoril. Stalno poslušamo, da je prejšnja vlada zapravljala oziroma delila denar brezglavo, nenamensko, slišali smo tudi, da niti ne vemo, komu. V stališču je bilo celo slišati, da smo ga namenili za volilno kampanjo in take neumnosti. Po drugi strani je pa pred nami proračun, ki je pa ciljno usmerjen, ki je jasno fokusiran, točno se ve, kdo bo kaj dobil in kdaj bo dobil, in zato mi potrebujemo 3 milijarde več bomo potrošili, ker jasno vemo, za kaj bomo potrošili. Na srečo imamo danes eno od točk, ko bomo sprejemali zaključni račun za leto 2021, se pravi leto, ko se je brezglavo trošilo, ko se ni vedelo, kam bo šel denar, in takrat je ta naša vlada imela odhodkov za 14 milijard. Se pravi, po vašem, po mnenju vlade, po mnenju kolegov popolnoma nekontrolirano trošenje. Sedaj pa vi nas prepričujete, da vi boste pa kontrolirano trošili in za to rabite 3 milijarde več. S tem da pa še jasno ne poveste oziroma še sploh nimate jasnega načrta, kam bo ta denar šel. In od nas pričakujete, da to podpremo. Nelogično. Kako boste vi do tega denarja prišli, ste že nakazali. Najprej ste začeli z višjimi davki.

potem jim bomo pa pomagali. Ker to je pač znana mantra – revnega oziroma nekoga, ki je potlačen, potem lažje vodiš oziroma ga lažje usmerjaš.

Po drugi strani se pa začenja pritisk na gospodarstvo. Vsi se strinjamo, minimalna plača je prenizka, ampak ali bo vse to nosilo gospodarstvo? Se pravi, najprej bomo ukinili splošno olajšavo, zdaj se bomo pa začeli pogovarjati o minimalni plači in s tem še dodatno obremenili gospodarstvo. Po drugi strani smo pa polni besed, kako bo ta pomoč namenjena gospodarstvu, kako je treba gospodarstvu pomagati, da bo ostalo v dobri kondiciji. Tukaj lahko še omenim, če se spet vrnem na razpravo malo prej. Se pravi, naša vlada je brezglavo zapravljala, ampak gospodarstvo, se pravi vsi deležniki so ostali v dobri kondiciji. Bili smo druga država po analizi OECD glede kvalitetnega izhoda iz krize, ampak to ni nič vredno, to je vse slabo, vse se je delalo narobe, zdaj imate pa vi pravi koncept najprej obdavčiti, potem pa deliti, in to ciljno, po vašem.

neka inštitucija ali nek svet – če, bi rekel, jedro naslova omenim – ki bi ga bilo vredno upoštevati. Tudi na samem odboru sta se konfrontirala minister in dr. Kračun, predsednik Fiskalnega sveta, tako da tukaj gre tudi malo za navzkrižje. Če se dotaknem še načrtovanja prihodkov.

med drugim tudi z višjim DDV, ampak jaz bi se resno vprašal, ali bodo državljani sposobni oziroma bodo imeli kaj trošiti. Ali je realno, da bomo trošili oziroma da se bo ta prihodkovna stran toliko povečala tudi iz tega naslova? Državljani že zategujejo pasove, že razmišljajo, kako bodo obrnili, ker so pač napovedi nehvaležne. Po Po mojem mnenju je proračun zelo loterijsko nastavljen, bom tako besedo izrazil. Preveč je nekih neznank

proračun bolj realen oziroma bolj primeren za trenutne čase oziroma za čase, ki nas čakajo. Proračuna v obliki, kot je pripravljen v celoti, žal ne morem podpreti. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še želja. Odpiram prijavo. Štirje Štirje prijavljeni. Najprej dobi besedo gospa Monika Pekošak.

Nihče nima jasnega vedenja niti videnja, kaj se bo v bodoče dogajalo. Potrebno je bilo upoštevati vse krize, ki so okrog nas, se pravi ukrajinsko, energetsko krizo, pa tudi še ostanke covid krize. Upoštevati je treba tudi, da proračun, ki ga imamo, ni tak, z negativnim predznakom, samo v Sloveniji, ampak je kriza v celotni Evropi in je najbrž po vseh državah težko sestaviti proračun. Menim, da se proračun dobro odziva na aktualne razmere in vključuje, kot smo že večkrat danes rekli, ukrepe za normalizacijo draginje. In ja, ima velike rezerve. Vsi vemo zakaj. Kot smo prej v stališču že navedli, je narejen konservativno, videli pa bomo, če bomo to vse potrebovali. Spet ponavljam – proračun ohranja razvojno naravnanost z visoko stopnjo investicij, ki so v veliki meri podprte z evropskimi sredstvi. Potem upošteva povprečnino, ki se je dvignila. Vključena je tudi nova dohodninska novela. To, da bomo vložili dohodninsko novelo, ni bila skrivnost. To smo zapisali že v koalicijsko pogodbo. In ja, postavljate nam določene ovire, ampak nič ne de. de. Zakaj pa spreminjamo to dohodninsko novelo prejšnje vlade? Zaradi uničujočih posledic za javne finance. Fiskalni svet je namreč v svoji analizi ocenil, da bi bil zaradi postopnega dviga splošne olajšave proračun do vključno leta 2025 prikrajšan za 726 milijonov evrov. Verjetno se strinjamo, da gre za vrtoglavi znesek. Davčno reformo, ki jo načrtujemo, je potrebno izpeljati, da se bomo izognili takim napakam, kot se dogajajo v V oktobru je minister za finance Velike Britanije izjavil, da je bila davčna reforma, s katero so nižali davke bogatim in so jo naredili brez izračunov, velika napaka. Takšna napaka požene državo v to, da se še dodatno zadolžuje in da ima težave v javnih financah. financah. Prav tako so tudi ena izmed zavez koalicijske pogodbe uravnotežene javne finance. Tudi sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi brez zagotovljenega vira financiranja predstavlja visoko tveganje za naše javne finance, torej za proračun. In ta zakon bi proračun stal kar 700 milijonov evrov. Zato je nujno potrebno iti na referendum za dolgotrajno oskrbo, da bomo lahko zakon pripravili z izračuni in za odhodke priskrbeli tudi kritje. S predlogom sprememb proračuna 2023, kar je pomembno, želimo ohraniti razvojno naravnanost. Proračun je dobro sestavljen. Verjamem, da se Vlada uspešno spopada s krizo in se bo tudi naprej uspešno spopadala s krizo, ki ne bo upočasnila razvoja naše države. Meni proračun ni skregan z zdravo pametjo, kot pravite vi. Z zdravo pametjo mi je skregano sprejetje Zakona o dohodnini, ki ste ga sprejeli marca, in Zakon o dolgoročni oskrbi, ki je narejen brez podlage, kar je skupno 1,4 milijarde evrov brez podlage. Prosim, dajte upoštevati tudi to, da ste vi delali proračun brez takih negativnih manevrov opozicije. Zaključni proračun za leto 2021, ko nas ni bilo še nikjer tukaj, izkazuje 3,1 milijarde manka. Denar ste razmetali sem in tja in to je uspeh, ali kaj? Primanjkljaj 2023 predvideva 3,3 milijarde. S tem da ponovno opozarjam, da imamo notri rezervo, ki ni nujno, da se bo koristila. Hvala lepa.

Proračuna, ki sta danes pred nami, pa: za leto 2023 primanjkljaj v višini 3,3 milijarde evrov, v leto 2024 pa primanjkljaj v višini 1,7 milijarde evrov. Dajte mi, prosim, povejte, kje kje imate sedaj tukaj uravnotežen proračun. Ker potem bi moralo biti tukaj nula, nula. Pri primanjkljaju. Ne se hecati, no. Drugo, kar smo slišali: Zakon o dohodnini je skregan z zdravo pametjo.

in Zakon o dohodnini, ki je bil sprejet, naslavlja ravno to – dvig splošne olajšave postopoma, zato da ni prevelikega bremena za proračun. Postopoma – to pomeni višje neto plače za vse, ki delajo. V povprečju bi to leta 2025 pomenilo, da bi vsak državljan imel eno neto plačo na leto zraven, zaradi tega ker bi se dvignila splošna olajšava na 7 tisoč in bi s tem ljudje enostavno imeli višje neto plače. Resnično – v redu, za vas je to skregano z vso zdravo pametjo, za nas je pa to, kar vi počnete. Ker enostavno ne moremo razumeti, da v času visoke inflacije, v času draginje, v času, ko tudi Statistični urad ugotavlja, da so potrošniki vedno bolj zaskrbljeni, da se potrošnja znižuje, vi enostavno dodatno bremenite plače s tem, ko znižujete splošno olajšavo pri dohodnini. Seveda tega ne moremo razumeti. Slišali smo ogromno, ne vem, da smo denar metali v zrak, da smo kar tako razmetavali za brez zveze. Ampak poglejte. Leta 2020 so bili odhodki v proračunu 12,5 milijard evrov. Leta 2021 14,2 milijardi evrov. Vi pa planirate za leto 2023 16,7 milijard evrov. Pa ne me hecat, kdo sedaj razmetava denar? Pa rečete, ja, saj je v proračunu zagotovljenih 1,27 milijarde evrov za blažitev draginje. 1,27 milijarde evrov, za katere še danes konec novembra ne veste s katerimi ukrepi jih boste potrošili. Če teh 1,27 milijarde evrov odštejete od 16,7 milijarde evrov koliko jih boste porabili? Dobimo 15,43 milijarde evrov. Mi smo pa v letu 2021 porabili 14,2 milijardi evrov takrat, ko smo denar po vaše metali v zrak. Ampak ali veste zakaj smo ga trošili? da smo delali dodatke upokojencev, kar seveda vi ne, vi jim kvečjemu jemljete, zato, da smo sprejemali in dali investicije v zdravstvo, v šole, v vrtce. Zato, da smo gradili ceste, zato, da smo pomagali gospodarstvu, da je lahko preživelo tisto krizo zaradi covida. Ampak to so dobili ljudje, da so bili doma, da so čakali na delo in so ravno tako dobili plačo. Za to smo bili nenazadnje pohvaljeni s strani ekonomista, da smo ena izmed držav, top držav na svetu kako smo prebrodili to dvoletno krizo, vi pa sedaj to kritizirate. Dali smo bone popolnoma vsem, ki so jih večinoma vsi državljani porabili. Takrat je bila odločitev, ali pomagati turizmu, gospodinjstvu, ki so pač, zaradi situacije s covidom takrat morali prenehati opravljati začasno svojo dejavnost, ali pa damo bone vsem ljudem in bodo imeli tudi ljudje nekakšno korist in so jo imeli. Številni so šli v kakšne toplice, kjer že dolgo niso bili ali pa so odkrili nek košček Slovenije, ki ga že dolgo niso videli ali pa še nikoli. takrat smo se odločili, v redu, sprejeli bomo turistične bone in dali denar vsem. Tako, da za nobeno razmetavanje denarja ni šlo. Je pa resnično neodgovorno to, kar počnete danes, da konec novembra ne veste kako boste pomagali gospodarstvu, s katerimi ukrepi in da imate resnično odhodke v višini 16,7 milijard evrov. Nikoli v zgodovini Slovenije še niso bili tako visok. Vi pa zdaj kritizirate kako smo mi trošili denar, to se mi pa resnično zdi neprimerno. Ja, vsi vemo, negotovi časi so, negotovi časi so bili dve leti nazaj, negotovi časi so danes in bodo še verjetno prihodnji dve leti, ampak za leto 2023 vseeno vemo, situacija s covidom se nekako obvladuje, ga zdaj poznamo, ni več neka neznanka, vemo približno, kako bo z energenti naslednje leto, leto 2023, ni eno leto, čez 3, 4 leta,

In vemo kaj se dogaja z gospodarstvom, ohlaja se, če smo bili včasih čisto na vrhu po tem, kako smo peljali ukrepe, ki so pomagali gospodarstvu, da je generiral gospodarsko rast in seveda vemo kaj pomeni visoka gospodarska rast; dosti davkov v proračun Slovenije, ljudje imajo zaposlitve, boljše storitve si lahko privoščimo, dovolj imamo za upokojence in vse ostalo. Zdaj pa že imamo tretji kvartar padec gospodarske aktivnosti za 1,4 %. In ja, še vedno smo boljši, res je, boljši smo od Latvije, to je OECD ugotovil. Če smo bili prej na drugem mestu navzgor in bili pohvaljeni, zdaj pa čisto na repu in meni se res to ne zdi nekaj, s čimer bi se lahko hvalili. Potrošnja, kot rečeno, se krči in še vedno imamo ekstremno visoko inflacijo in ne smemo zanemariti dejstva, glejte, ko gre našim največjim gospodarstvenim partnericam slabo, potem gre nam še slabše, ker je pač naše gospodarstvo izvozno naravnano in skladno s tem je pač potrebno peljati neke ukrepe. Dolgotrajna oskrba, toliko je bilo nekega govora okoli tega, ampak glejte, v proračunu za leto 2023 so bila sredstva za dolgotrajno oskrbo zagotovljena, vi jih pa znižujete. Zagotovljena so bila nekaj pod Ministrstvom za delo in nekaj pod Ministrstvom za zdravje, skupno jih znižujete za 63 milijonov evrov. Tako, da jaz absolutno takšnega proračuna ne za leto 2023 in ne proračuna za leto 2024 ne morem podpreti. Vložili smo kopico amandmajev, s katerimi smo želeli nekako izboljšati proračun, več nameniti gospodarstvu, več nameniti v tiste dele, ki dejansko potrebujejo razvoj, ampak niti enega amandmaja našega niste podprli, kar se tudi v preteklosti ni dogajalo, takrat smo se nekako v koaliciji vse zmenili pa rekli: »V redu, nekaj amandmajev pa podprimo že zato, da pokažemo dobro voljo«, ampak vi seveda veste, imate trdno večino, preglasujete lahko vse kar je predlagano in tako tudi ravnate, žal. Jaz takšen način dela seveda obžalujem, zato ker se mi zdi, da je proračun vseeno dokument vseh nas, od njega je odvisno, v katero smer bo šla Slovenija, in po moji oceni glede na proračun za leto 2023 in proračun za leto 2024 gre Slovenija v zelo zelo zaskrbljujočo in v slabo smer. Hvala lepa za besedo.

je pripravljen v res izjemnih razmerah. Razlog za to, kot ves čas že opozarjamo vsi skupaj, tudi z mojimi kolegi iz opozicije, da so te razmere povezane s posledicami vojne v Ukrajini, z geopolitičnim položajem same Slovenije, ker vemo, kako smo tudi pač, tako kot je bilo omenjeno, tudi izvozno naravnana država. Energetska kriza, ki je ni prizadela samo Slovenije, ampak celotni svet, inflacija, ki je v Evropi bistveno višja kot pa, hvala bogu, v Sloveniji, in upajmo, da bo tako tudi ostalo, za kar se tudi Vlada nenehno z ukrepi uspešno bori, ovirami v dobavnih verigah, pa tudi s prisotnostjo še vedno posledic pandemije covid-19, in tako posledično s spremenjenimi makroekonomskimi okoliščinami. Vlada se odziva na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, zato predlog sprememb, ki so pred nami, vključuje tudi ukrepe predvsem za blaženje teh posledic draginje za gospodinjstva in za gospodarstvo. S predlogom se želi ohraniti razvojno naravnanost proračuna z relativno visoko ravnjo investicij, podprtimi dodatno z EU sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost in sredstvi večletnega finančnega okvira 2014-2020. Načrtovanje sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje, ki sem ga navedla, se zaradi prepočasnega prepočasnega črpanja v preteklih letih sedaj intenzivira v letošnjem letu in tudi v letu 2023, ki je pred nami. Sredstva za izvajanje te politike za 2021-2027 pa so načrtovana v splošni proračunski rezervaciji pri Ministrstvu za finance in dokler ne bodo jasno določena in razdeljena skladu v skladu z izvedbenim načrtom operativnega programa za izvajanje te programske politike, se bodo nahajala na tej postavki. Naj preidem na nekaj, kar bi želela izpostaviti v zvezi s proračunom oziroma spremembami proračuna za leto 2023. Razlog za skrb je tako prevzeto stanje javnih financ. V letih 2017-2019 so bile slovenske javne finance nominalno uravnotežene, v letih 2020 so jih pa zaznamovali protikoronski ukrepi. Z gospodarskega vidika sta ti dve obdobji neprimerljivi, sta popolnoma različni. V letu 2020 smo doživeli resen upad, leta 2021 pa močno rast v gospodarskem ciklu. Z vidika javnih financ pa sta bili obe leti izredno negativni. Podobno velja tudi za leto 2022, ki ga poleg še vedno prisotnih protikoronskih ukrepov spremljajo posledice vojne v Ukrajini, rast cen energije, hrane ter posledično inflacija. Ključni problem pri tem niso enkratni oziroma začasni protikoronski ukrepi, ampak strukturne spremembe predvsem na odhodkovni strani javnih financ. Naj se nekoliko posvetim temu delu javnih financ. Če začnem s posegi v pokojninsko zakonodajo, z dodatnimi pravicami, so odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s predkoronskih 5,5 milijarde v 2019 narasli na letos načrtovanih 6,7 milijarde, to predstavlja 22 %, in preko 7 milijard za prihodnje leto. Sledijo posegi v zdravstveno blagajno, vezano na financiranje dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Z marcem letošnjega leta z novelama Zakona o delovnih razmerjih ter o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se je skrajšalo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca z nad 30 dni na obdobje nad 20 dni in s financiranjem stroškov izolacije. Tako so, na primer, nadomestila za bolniško odsotnost pred korono stala manj kot 400 milijonov evrov, letos bodo znašala preko 700 milijonov, zaradi porasta porabe zdravil, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa še dodatnih 130 milijonov. Nadalje, sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi. Z visokimi javnofinančnimi posledicami in brez zagotovljenega vira financiranja govorimo o približno 1 % bruto domačega proizvoda, torej ob njegovi polni uveljavitvi govorimo o preko 500 milijonih evrov. Transferji posameznikom in gospodinjstvom rastejo tudi v času gospodarske rasti. Izstopajo povečanja na področju osebne asistence, ki je bila uvedena v letu 2019, za kar pa je letos že namenjenih čez 180 milijonov evrov. Sprejeti so bili številni zakoni z visokimi javnofinančnimi posledicami. Gre za investicije v zdravstvo, šport, kulturo, kar stane približno 250 milijonov letno. Zakon o znanstveni, raziskovalni in investicijski dejavnosti določa obvezno povečanje izdatkov v odstotku od bruto domačega proizvoda. Zaradi zavez na področju obrambnih zadev se je finančni načrt ministrstva za obrambo od leta 2019 povečal za 300 milijonov evrov. Nadalje, dodatna zaposlovanja ob nestimulativni zakonodaji, ki ima vgrajena avtomatska napredovanja, višja so bila tudi vplačila v proračun EU zaradi brexita in visokih carin, kar letos znese približno 200 milijonov več kot leta 2019. Spomladi je bila sprejeta še zakonodaja, ki znižuje prihodke iz pomembnega javno finančnega vira, to je dohodnine, zato so se škarje odprle dvojno. Zaradi tega bo potrebno tudi v prihodnjih proračunih zagotavljati denar za interventne ukrepe. Zgornja meja odhodkov v letu 2023 pravzaprav tako ne more biti veliko presenečenje, nujno pa potrebujemo resen razmislek o prioritetah in novem družbenem dogovoru, ki bo omogočal uravnoteženje, Pomembne bodo tudi strukturne reforme na področju zdravstva, zelenega prehoda, digitalnega preboja in z usmeritvijo razvojnih sredstev v tehnologije, ki povečujejo dodano vrednost in krepijo slovensko gospodarstvo. Tako lahko ugotovim iz povedanega, da pravzaprav dejansko je bilo podedovano stanje v javnih financah, tudi razlog zakaj, zakaj je proračun pripravljen za leto 2024 oziroma Menim, da je pomembno, da se Vlada zaveda, da je višina načrtovanega primanjkljaja v višini 3,3 milijarde evrov ali 5,3 bruto domačega proizvoda, nezadovoljiva, ampak to je posledica preteklih velikih zakonskih posegov v javnofinančne odhodke, ki sem jih kratko navedla in seveda, kot že ves čas poudarjamo, posledica teh negotovih časov, da jih ponovno ne naštevam. Iz tega razloga menim, da je pač pripravljeni, pripravljena sprememba proračuna za leto 2023, primerna, glede na stanje, kot sem ga opisala in ga tudi podpiram. Hvala lepa.

ki ga imate zapisanega tudi v koalicijski pogodbi, to je zdaj ta samozvana gradnja neprofitnih stanovanj, ki jih planirate do leta 2030 zgraditi okoli 10 tisoč oziroma številke variirajo, nekaj tisoč ste rekli. Jaz bi načeloma to podprl, tudi proračun bi v smislu tega podprl, če je res namen Vlade, da se gradijo javna najemniška stanovanja, iskren. Ampak vaš lastni proračun vas demantira. Zakaj? Bom čisto jasen in bom operiral s številkami. V proračunu za 2023 ste znižali postavko – to je na Ministrstvu za okolje in prostor – ko govorimo o stanovanjski dejavnosti, torej gradnji, bi lahko rekli, neprofitnih stanovanj, za približno 2,5 milijona evrov. Torej s slabih 17 milijonov, kolikor je še prejšnja vlada namenila na tej postavki, ste znižali na slabih 14 milijonov evrov. Ste pa zato povišali v letu 2023 postavko, ista postavka, to je postavka Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost, na Ministrstvu za delo, družino, možnosti – 25 milijonov evrov. In me je zanimalo, kako je ta postavka definirana in kaj piše. Preberem obrazložitev posebnega dela – prazno. Čisto prazen. Pravzaprav to, kar je gospod Jakopovič v stališču Levice povedal – ja, planirali bomo, zapravili bomo 25 milijonov evrov v prihodnjem letu za planiranje, kako bomo zgradili 10 tisoč stanovanj. Ponavlja se pravzaprav zgodba iz ene prejšnje vlade, torej iz vlade gospoda Šarca, ko se je planiralo – več kot 70 milijonov evrov – kako zgraditi domove za ostarele. Takrat, hvala bogu, je Slovenska demokratska stranka temu absolutno nasprotovala in potem se je tudi razčistilo, da ste to samo planirali, da ni bilo porabljenih 70 milijonov, ampak pač bila ideja planiranje. In pravzaprav ta vlada dela čisto enako. Čisto enako. Tukaj res ne razumem stranke Levica, ki se tako zavzema za javna stanovanja, hkrati pa bo podprla proračun, kjer se bo, pa ne v letu 2023, ampak tudi v letu 2024, namenilo skupaj 50 milijonov evrov za razne inštitute, za razne nevladne organizacije, ki bodo splanirale, kako zgraditi 10 tisoč stanovanj. Hkrati pa ste nekaj mesecev nazaj sprejeli zakon, ste kot da nasprotovali škodljivim posledicam prejšnje vlade, v katerem ste pa blokirali na primer dele Gradbenega zakona, ohranjanju narave, ki bi pravzaprav pospeševali gradnjo najemnih stanovanj. To ste pa zablokirali. Sedaj boste pa študirali za 50 milijonov evrov, kako zgraditi stanovanja. Mislim … Dragi mladi, lepo prosim, če res temu nasedete, potem pa ne vem. zdaj se to vidi, ste se že sprijaznili s porazom v nedeljo, ko bomo glasovali proti zakonu o vladi. Kajti postavko dajete na ministrstvo za delo, torej kolegu Luki Mescu, ki naj bi sicer eno leto potreboval, da bi ustanovil tako imenovano ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bi se ukvarjalo, seveda, z načrtovanjem gradnje 10 tisoč ali več najemnih stanovanja. najemnih stanovanja. Ta logika ni samo v tem primeru, zdaj sem se osredotočil samo na stanovanja, ta logika vas spremlja tudi pri zdravstvu, pri načrtovanju prometa, pri načrtovanju sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer jemljete iz proračuna 2023 skoraj 80 milijonov evrov, in potem zagovarjate, da morajo državljani glasovati za, če hočejo, da bodo imeli dolgotrajno oskrbo. Hkrati pa boste danes sprejemali proračun, oziroma ga bomo sprejemali, ko bo glasovanje, s katerim boste onemogočili dolgotrajno oskrbo, spoštovani. Ali vas ni sram, no, spoštovana koalicija? Prejšnja vlada, vlada Janeza Janše je končno po 20 letih zagotovila tudi sredstva iz državnega proračuna, da se bo financirala dolgotrajna oskrba. Govorimo o več 10 tisoč ljudeh, ki so danes v stiski – kaj pa vi pripravljate? Novelo zakona. Torej ukinjate dolgotrajno oskrbo, ki bi zaživela že v prihodnjem letu. In to povsod delate, tako pri stanovanjih kot pri dolgotrajni oskrbi. In boste spet – kaj? Pripravili eno novo novelo, kjer boste spet študirali in študirali in še enkrat študirali, kako je potrebno urediti težave, ki ste si jih nakopali pravzaprav sami, torej Socialni demokrati, ki so bili prej v levih vladah. Absolutno se s tem proračunom res smešite, predvsem na podlagi tega, kar sem navedel – da si upate pokazati dokumente, kjer nimate nič opredeljeno. Tudi gospod Jakopovič iz Levice je prej lepo povedal: ja, stanovanja nas skrbijo, zato bomo planirali in zapravljali vaš denar, najprej vas bomo seveda fajn obdavčili. Ker boste sprejeli v zakonu o dohodnini, da bomo potem predvsem mladi s povišanimi najemninami, ki jih bomo plačali mi mladi, financirali študije za 25 milijonov evrov na leto, kako zgraditi 10 tisoč najemnih neprofitnih stanovanj. Hkrati ima pa gospod Mesec to navado, da zdaj hodi odpirat ta neprofitna stanovanja, ki jih je pa zagotovila Janševa vlada, ki je spremenila leta 2020 Stanovanjski zakon, ki je omogočil drugačne spremembe, reorganizacije Stanovanjskega sklada, ki sedaj gradi ta neprofitna stanovanja in jih bo zgradil do leta 2026 5 do 6 tisoč. To je pa realnost. In hkrati lahko mladi do leta 2031 po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki jo je tudi sprejela Janševa vlada, dobijo kredit, vsi do 38. leta starosti, in tako dobijo svoje lastno stanovanje. Seveda bom vedno zagovarjal, da ima mlad človek priložnost, da dobi svoje stanovanje na trgu, hkrati pa naj tisti bolj socialno ogroženi dobijo neprofitno stanovanje. Ampak s tem proračunom ga zagotovo ne bodo dobili. Dobili bomo pa tisoč in eno študijo, ki jo bodo pripravile vam ljube nevladne organizacije, ki sedaj po našem mnenju organizirajo nezakonito kampanjo, saj se financirajo, smo zdaj slišali, celo iz ZDA, ZDA, denar prihaja celo od gospoda bivšega predsednika ZDA Baracka Obame in tako naprej. Absolutno, spoštovana koalicija, jaz bom rekel kar: sram vas je lahko, da pripravite proračun oziroma ga boste potrdili, kjer se zavezujete, da bo v naslednjih dveh letih slovenski državljan plačal 50 milijonov evrov za študije, ko točno vemo, kako se lotiti prostorskega planiranja. Treba je debirokratizirati državo, torej čim manj ministrstev, to je prva stvar. In potem uskladiti take prostorske akte tudi s pomočjo lokalne samouprave, da se ta gradnja lahko začne. Zato bom absolutno proti temu proračunu. In tako kot sem tudi dejal, v nedeljo bom trikrat proti škodljivim ukrepom Golobove vlade. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Še je želja po razpravi. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo, kdor želi razpravljati. Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospod Zvonko Černač. Izvoli. Lepo pozdravljeni, vsi prisotni! Danes govorimo o javnih financah. Govorimo o spremembah proračuna za leto 2023 in o proračunu za leto 2024. O čem pravzaprav govorimo, kakšen denar je to, od kod prihaja? Je to denar, ki raste na proračunskih postavkah, kot so še vedno prepričani nekateri uradniki, žal, tudi na resornem ministrstvu, ki pripravlja te dokumente? Ali gre za denar, ki prihaja iz naših žepov? Gre za denar, ki prihaja od davkov, podjetij, ljudi. Normalno je, da je, ker gre za denar, ki ga prispevajo tako podjetja kot ljudje, pričakovanje ljudi, da se s tem denarjem gospodarno upravlja in da se ga gospodarno razporeja na ta način, da se skozi ta sredstva, ki jih vsi skupaj prispevajo, prispevamo, dobijo potem neke kvalitetne storitve od države. skozi čim bolj učinkovit, gospodaren in racionalen sistem načrtovanja, usmerjanja, razpolaganja dobimo ustrezne zdravstvene storitve, ustrezne storitve oskrbe starejših, ustrezne storitve za tiste, ki potrebujejo pomoč drugega, da za to porabimo čim manj denarja za, da grobo rečem, administrativni, birokratski aparat. Se pravi, da imamo neko vitko, učinkovito državno upravo, operativno Vlado, ki čim manj tega denarja porabi za nepotrebno administrativno trošenje, se pravi samo toliko, kolikor je nujno potrebno, da se pač te funkcije lahko izvršujejo in da ga v največji meri usmerja nazaj ljudem. Ta denar je od ljudi in zaradi tega ga je treba ljudem na take in drugačne načine dati Ko pogledamo te številke za leti 2023 in za 2024 – kaj lahko ugotovimo? Lahko ugotovimo, da imamo zelo slabega gospodarja. Če bi večina gospodinjstev gospodarila na tak način, kot namerava gospodariti Golobova vlada v letih 2023 in 2024, bi bankrotirala. Bi bankrotirala. Ne govorim torej o nekem dobrem optimalnem gospodarjenju, pač pa govorimo o tem, da se neka kvota denarja, ki ni tako majhna, razporeja na podlagi takih ali drugačnih interesov. In tisto, kar je najbolj pomembno: pri tem se zanemarja tisti osnovni interes – da se skozi ta sredstva zagotovijo boljše, bolj učinkovite storitve in se prek tega ta denar tudi vrne ljudem. pri teh silnih 16,7 milijarde evrov odhodkov v prihodnjem letu imeli prihodnje leto bolj kvalitetno zdravstvo? Bomo imeli kaj manjše čakalne dobe? Razen če ne bo nek računalniški hrošč še bolj pospešeno brisal veljavnih napotnic in bodo ljudje dvakrat hendikepirani, prvič zaradi tega, ker niso prišli do storitev, drugič pa zaradi tega, ker so jim neupravičeno izbrisali napotnico, ki je še veljavna. Iz tega proračuna ne izhaja, da bomo imeli boljše storitve, žal. Ali bodo imeli ljudje, ki potrebujejo pomoč drugega, ker ne morejo skrbeti sami zase, boljše storitve, bodo manj plačevali za to, kar plačujejo danes? Ne bodo, ker jim jemljete ta denar. Na področju Ministrstva za zdravje je bilo predvidenih skoraj 97 milijonov evrov za pomoč starejšim, torej za dolgotrajno oskrbo – to postavko ste znižali za 79 milijonov evrov. Torej, skoraj 100 milijonov evrov bi šlo za pomoč starejšim iz javnih financ, iz javne blagajne, zdaj bo šlo to iz žepov ljudi tudi v prihodnjem letu. Nekdo, ki je v domu za starejše in morajo zanj skrbeti 24 ur na dan, bi bil po novem zakonu, ki je bil sprejet decembra lani, upravičen do tisoč 870 evrov storitev mesečno, zato da skrbijo zanj. Se pravi, plačeval bi samo s stanarino pa hrano. In to vi tem ljudem jemljete tako z rebalansom kot z zakonom, ki ste ga sprejeli poleti in o katerem bomo v nedeljo odločali na referendumu. Če ga ljudje ne bodo zavrnili in glasovali proti, se jim bodo te pravice vzele! Glas proti v nedeljo, trikratni glas proti je proti odvzemu pravic, takih ali drugačnih. Povsod govorimo o nekem odvzemu pravic, tudi pri upravljanju javne RTV. Vi bi z njo upravljali, ljudje pa naj bi jo plačevali, je povedal premier. Če boste ta zakon potrdili, bomo pač dvignili prispevek, ni problema. Se pravi, mi bomo upravljali, mi, ki smo oblast, gospod Golob in ostali, in njemu prijazna civilna družba in posamezne državne institucije, ki so navedene, da bodo upravljale poleg zaposlenih, ljudje bodo pa skozi prispevek plačevali te stroške. In nekaj podobnega glede povečanja števila ministrstev s 14 na 19. »Ministrstvo za solidarno prihodnost,« je rekel včeraj premier, »je tisto, ki bo zagotovilo nova stanovanja.« Lepo vas prosim. Ministrstvo za solidarno prihodnost, če bo ustanovljeno, je ministrstvo za rezanje trakov. Zaradi tega si ga je Luka Mesec tudi zaželel. Sicer je potem malo cmoknil pa rekel, ga ne rabim več, saj lahko tudi zdaj režem trakove, ker sem minister za delo. In je bil nedavno tega v Mariboru in rezal trakove 400 neprofitnih stanovanj, ki so se začela graditi pred dvema letoma v času prejšnje vlade. Nič ni imel s tem, nič nima s tem kot minister za delo. Pristojen je resorni minister, za prostor, gospod Brežan.

Toliko o tem počasnem črpanju, ki je res bilo do leta 2020 izjemno slabo. Ko je prejšnja vlada marca 2020 nastopila mandat, je bila absorpcija oziroma investiranje manj kot 36 % razpoložljivih sredstev kohezijske politike 2014–2020,

Ta rebalans, ta sprememba proračuna za 2023 in proračun za 2024, ne sledita tistemu, čemur bi morali proračuni slediti. Potrebno bi bilo ta sredstva v največji meri nameniti temu, da se izboljšajo storitve za ljudi. Tukaj smo danes poslušali predvsem od Levice – moram reči, da je Miha Kordiš izjemno močan v besedah. Če bi bila Levica tako močna v dejanjih, bi ta država cvetela. Pa vsi ostali, seveda, več več ali manj ste vsi levica, ali je to SD ali je to stranka Svoboda, vsi ste na nek način skrajni levičarji, močni v besedah, šibki v dejanjih in šibki v rezultatih. Po pol leta se kažejo ti vaši rezultati tega vladanja. Govorite o nekih tisočih stanovanj in tako naprej. Ali veste, kaj je največji absurd? Saj se bodo zgodila v tem mandatu, se bodo. Zakaj se bodo zgodila ta neprofitna stanovanja, približno 5 tisoč do konca mandata, več pa zelo težko, mogoče kakšnih tisoč več, ajde, 6 tisoč? Zaradi tega ker je prejšnja vlada sprejela dolgoročno stanovanjsko politiko marca 2021 in na podlagi te se ta stanovanja gradijo. In se bodo tudi gradila, približno tisoč na leto Širom po Sloveniji. Nisem videl, da bi vi v zadnjega pol leta kaj konkretnega sprejeli, razen te obljube, da se bodo neka zemljišča DUTB prenašala za ta namen. Ampak tam se bo zidalo šele v času naslednje vlade, če se bo. V mandatu te vlade ni variante, glede na procedure, ki tukaj potekajo. Da lahko od trenutka, ko nek projekt zastaviš, prideš do gradbenega dovoljenja in začneš graditi, pri nas mine najmanj dve do tri leta. Torej ni v interesu ljudi. Ni v interesu ljudi ne sprememba proračuna ne proračun za leto 2024, zaradi tega seveda tega ni mogoče podpreti. Ker gre proti ljudem. Ogromno denarja, bistveno višja poraba, bistveno višji razkorak med prihodki in odhodki, ki ne bi bil tako problematičen, če bi bili v nekih drugih razmerah nizkih obrestnih mer, pa vidite, da prihajamo v razmere visokih obrestnih mer, in če bi bila ta sredstva dejansko investirana za to, da bi skozi te investicije ali dobili neko dodano vrednost pri pospeševanju gospodarskih aktivnosti, višjo gospodarsko rast ali pa zagotovili boljše storitve za ljudi. V teh dveh primerih ta zadeva ne bi bila problematična. In ko govorimo o razkorakih, ki so nastajali v prejšnjih letih, v času covid krize – nastajali so zaradi tega, da so se ta sredstva na eni strani namenjala ljudem, da so prebrodili težke razmere, ko niso mogli delati zaradi omejitev, podjetjem, espejem, in na drugi strani, da se je dala podpora investicijam, ki so pognale, potem ko je bilo konec te covid krize, gospodarsko rast do take mere, da smo bili ena izmed prvih treh držav, ki smo bili najbolj uspešni po izhodu iz teh razmer in zaradi tega beležili tudi eno izmed najvišjih gospodarskih rasti v naši zgodovini, v letu 2021, v lanskem letu prek 10 % nominalno in 8,2 % realno gospodarsko rast. To je tista podlaga, ki omogoča, da lahko letos normalno ta država deluje in funkcionira. Žal tega niste znali na ustrezen način izkoristiti. Mi smo poslušali zadnjega pol leta o tem, kako smo se preveč zadolževali, kako smo dajali denar v prazno, kako smo delili bombonjere, in ne vem, kakšne neumnosti še, namesto da bi vi ta zagon, ki je nastal v lanskem letu, ohranili in dodatno naredili podlage za to, kar se nam obeta v prihodnje. In ne obeta se nam, kot vidite, nič dobrega. Tretje četrtletje, v katerem vi vladate, pomeni padec gospodarske rasti v Republiki Sloveniji. Ne upočasnitve, padec. Padec. In če tega ne bi bilo, bi bila Slovenija tudi v letošnjem letu ena izmed boljših držav,

lahko se zgodi črni scenarij, da bo minimalna minimalna rast v prihodnjem letu, in taka bo, če boste nadaljevali – in kot vidim, boste nadaljevali, ker ste že vložili zahtevo za izredno sejo – s sprejemanjem napačnih ukrepov, govorim o povišanju davčnih bremen. Reforma, ki je bila sprejeta, davčna reforma spomladi letos, je znižala davčna bremena in je bila korak v pravo smer. Tudi zaradi tega imamo … Govori gospod Sajovic: zasluga te vlade je, da imamo visoko zaposlenost. niti otroci v prvem razredu devetletke tega ne verjamejo oziroma razumejo, kakšni ciklusi so pri teh zgodbah in kdaj je bil dan glavni impulz za to, da imamo tako visoko zaposlenost, kot jo imamo danes. danes. Zaradi te visoke zaposlenosti in zaradi tega ker smo računali, da bomo tudi s to politiko nadaljevali, smo mi letos januarja predlagali prerazporeditev sredstev iz enega evropskega sklada v drugega za bodočo kohezijsko politiko. Kar je ta vlada potem Ne do konca, ker je bila pot zastavljena, ampak je. Predlagali smo 20 % ESS na ESRR, na koncu ste vi prišli in ste ta del spremenili na 8,5 na zahtevo Luke Mesca, 12 pa pol je bilo pa izpogajano vmes meseca To smo seveda naredili zaradi tega, ker smo ugotovili, da če bomo z ukrepi, kot smo jih zastavili v zadnjih dveh letih, nadaljevali, ne bomo imeli težav z brezposelnostjo. Zaradi tega v ta segment ne bo treba namenjati toliko sredstev, kot jih je bilo potrebno namenjati v predhodni perspektivi, 2007–2013. In se je s tem tudi komisija na koncu strinjala in pristala na sicer nekaj manjši procent, ampak še vedno na znaten procent, ki bi omogočal novo strojno fakulteto v Ljubljani, kampus v Novem mestu in eno investicijo v Mariboru. Vsaj ena od treh bo zdaj izpadla in se bo pač moralo zagotoviti denar iz državnega proračuna, drugje ne. Ni bilo treba tega narediti, to je tudi slabo in v škodo ljudem. Tukaj imam to rast v oziroma padec, kar se Slovenije tiče v tretjem četrtletju letošnjega leta. / pokaže zboru/ Ali vidite, koliko držav je tukaj? Pa niso vse, ker so vmes tudi kolone po skupinah. Recimo OECD, povprečje, je tudi v tretjem kvartalu rast. Sicer minimalna, 0,4, ampak je rast.

Pred devetimi meseci smo bili pa tukaj na vrhu. Zakaj smo zdaj tukaj? Zaradi prejšnje vlade, zaradi opozicije? Zaradi tega ker vam daje na referendume tri zakone, ne opozicija, ampak ljudje, ki so slabi in ki bodo še poslabšali te razmere? Ne. Tukaj spodaj smo danes zaradi vaše vladavine zadnjih šestih mesecev, 25 ali 26 izrednih sej, sprejemanja odločitev, ki ubijajo potencial v državi in gospodarsko rast. Zato smo tukaj. Zadnji čas je, skrajni čas je, da se ta politika neha. Mi smo pred nekaj tedni dobili na mizo, obravnavali in ta državni zbor je tudi sprejel spremembe proračuna za letošnje leto. V tistih spremembah – kaj smo ugotovili za letošnje leto? Da bo zaradi te rasti, ki je bila zasnovana na dobrih ukrepih prejšnje vlade, v letošnjem letu v proračunu bistveno več sredstev, kot je bilo načrtovano. Približno pol milijarde evrov več iz naslova davka na dodano vrednost, približno pol milijarde evrov več iz naslova dohodka od pravnih oseb in, pazite, celo nekaj več kot 50 milijonov več iz dohodnine. Ob tem, da je bila marca sprejeta neka sprememba, ki je dvignila splošno davčno olajšavo s 3,5 na 4,5. Torej, ljudje so manj obremenjeni pri plačah pa več bodo prispevali v proračun iz plač. Kaj smo pa mi poslušali, takrat ko se je ta zakon sprejemal? Pa še zdaj poslušamo. Takrat je bil poslanec, zdaj je minister, Luka Mesec še vedno govori o 800-milijonskem izpadu iz proračuna pri dohodnini zaradi te reforme. Še zdaj! Kaj poslušamo danes? Monika Pekošak: 700 milijonov bo stala dolgotrajna oskrba letos oziroma prihodnje leto. Ali res? Ali res? Ne bo, ne. Približno 100 milijonov, ki so zagotovljeni, zdaj jemljete ljudem, da bodo morali iz svojega žepa to plačevati, v končnem letu uveljavitve, ko naj bi v polnem zaživel ta novi zakon, če bodo vaš zakon ljudje v nedeljo zavrnili na referendumu, pa med 300 in 400 milijoni. To so številke, ki držijo, in z njimi dajmo operirati. Zakaj je treba tukaj zavajati javnost? Pa stopnja inflacije. Vaš vodja poslanske skupine Sajovic: inflacija je narasla pod prejšnjo vlado, krivda za inflacijo je v prejšnji vladi. Ja saj imate grafe, zakaj si ne potegnete ven? Vse je na internetu, grafi so, ki vam točno kažejo, kako je ta inflacija rasla – 8,7 je bila maja, 10,4 junija, 11 julija, 11 avgusta. Zakaj 11 julija? Zaradi tega, ker je 5. 7. Vlada sprejela uredbo, s katero je preklicala uredbo, ki je omejevala rast cen pogonskih goriv in kurilnega olja, se je 5. julija ta del blazno podražil. Takrat so bili ravno neki prazniki in so tudi tujci hodili skozi našo državo in čakali na črpalkah, zato da so tankali, ker so naši ljudje takrat šli tankat malo cenejšo nafto. Torej, vaši ukrepi so tisti. Kaj pomeni, ko se enkrat Vlada ne zaveda, da z ukrepi, ki jih sprejema in ki gredo v smer pospeševanja inflacije, dviguje vse dodatne agregate? Ker inflacija, normalno, pomeni potem pričakovanja tako zaposlenih v javnem sektorju kot upokojencev, da se jim bodo ti prejemki uskladili s tem. Kar je normalno pričakovanje. In kaj ste vi naredili? Javnemu sektorju ste oktobra dvignili za 4,5, plus dodatno se bo tudi dvignilo aprila prihodnje leto za en plačni razred, plus dodatnih 4,5 dodatek na regres, kar v kumulativi pomeni 611 milijonov evrov. 611 milijonov evrov dodatnega stroška, ki bo stalen in ga bo treba od nekod servisirati. Če pa bi okrepili davčno reformo, ki je bila sprejeta marca, in to stopnjo olajšave hitreje dvignili s 3,5 na 7,5, pa bi lahko tudi skozi nižje davčne obremenitve zagotovili in ne bi povečevali odhodkovne strani proračuna in posledično vsega ostalega, kar temu sledi. Rečeno je bilo, da je v teh proračunih namenjen rekorden obseg sredstev za investicije. Mogoče na papirju, te številke seveda ne bodo uresničene. Na seji Odbora za finance v soboto vam je predsednik Fiskalnega sveta jasno povedal, da je že ta rebalans za letošnje leto, ki ste ga sprejeli, nerealen in da bo na koncu leta približno pol milijarde manj investicij, kot je bilo predvideno. Pol milijarde manj! In da ste na teh nerealnih osnovah zdaj naredili plan za 2023 in za 2024, kar pomeni, da je tudi ta del nerealno planiran. Drugi del je pa zaskrbljujoč. Zelo težko je reči, da za 1,2 milijarde dajemo neko rezervo, ki jo bomo porabili, ko se bo, če se bo karkoli zgodilo. To ne govori o neki transparentnosti javnih financ. In to je bilo tudi opozorilo Fiskalnega sveta – da se na tak način proračuna ne dela in da morajo biti sredstva transparentno prikazana, da mora biti jasno znano, če se bo kaj zgodilo, v kateri namen in komu se bodo ta sredstva tudi namenila. Tako da neka fiktivna postavka generira pričakovanja na drugi strani, generira taka in drugačna pričakovanja, ki govorijo samo o tem, da se bodo te škarje med prihodki in odhodki še bistveno bolj razprle. razprle. V teh razmerah, v katere prihajamo v naslednjih mesecih, bi bilo seveda nujno zagotoviti neko gospodarno rabo javnih sredstev. Zgled za gospodarno rabo javnih sredstev bi lahko dala vlada na začetku, ko je prevzela mandat. Takrat je dala slab zgled. Premier, namesto da bi rekel, glejte, imamo samo tri koalicijske partnerje, zelo enostavno, torej ne potrebujemo nekih usklajevanj glede ministrskih stolov, tudi če moramo zadovoljiti gospo Alenko Bratušek in Marjana Šarca, ki sta se medtem utopila v naši stranki oziroma v stranki Gibanje Svoboda, bomo racionalizirali birokracijo, bomo zmanjšali število ministrstev – leta 2012, ko je vlado vodil gospod Janša, je bilo pet koalicijskih strank pa 12 ministrstev, torej se da in v teh razmerah bi se dalo toliko bolj – namesto tega je gospod Golob prišel s predlogom, da bomo imeli 19 ministrstev, pri čemer bosta v ministrstvi preoblikovani dve sedanji vladni službi. Torej napačen signal. Napačen signal glede načela gospodarnosti, glede porabe. Res je, kar pravijo nekateri, vsak premier si lahko oblikuje Vlado, kakor želi – si jo, ampak je omejen z nekim temeljnim načelom, ki govori o tem, da mora racionalno gospodariti. Tako kot vsak pri sebi doma, mora tudi predsednik Vlade gospodarno gospodarno ravnati s tistim, kar mu je zaupano, in to so javne finance. To je torej bil slab signal. In o tem slabem zakonu se bo v nedeljo odločalo. Upam, da ljudje razumejo, da je pač treba tak tak slab predlog zavrniti. Še posebej, ker se od njega umikajo nekateri, ki so jim bili nekateri od teh stolov namenjeni, recimo minister Mesec. Potem je vlada prihajala z nekimi odločitvami, ki so stopnjevale pričakovanja na dvig cen, generirale inflacijska pričakovanja in posledično seveda vplivale tudi na to, da se je moralo zgoditi tisto, kar se je zgodilo oktobra, se pravi povišanje mase plač v javni sferi, vsem v javnem sektorju. To je pač nek podatek, ki govori o tem, da bi bilo še toliko bolj potrebno pri načrtovanju ravnati gospodarno. Po dolgih letih, po dolgih dolgih letih je bil lani decembra končno sprejet zakon, ki omogoča bistveno boljši socialni in materialni položaj ljudem, med katerimi so največja številka upokojenci, invalidom, vsem tistim, ki pač ne morejo skrbeti sami zase, ki potrebujejo pomoč drugega. Ta zakon je predvideval neko kombinacijo zagotavljanja sredstev, zato da se to zgodi, tako iz javne blagajne v prvem koraku kot iz prenosa sredstev pokojninske in zdravstvene blagajne. Kot veste, je v tem zakonu določeno, da se prenese določen odstotek sredstev vsak mesec do 15. za izvajanje tega zakona. Bistveno bistveno manj bi obremenil javne finance pa bistveno več bi ljudem dal kot številni ukrepi, ki ste jih vi v tem obdobju sprejemali in niso dosegli svojega učinka, pa predlagate, da se to ne zgodi. S tem zakonom, ki ste ga sprejeli poleti, in s tem rebalansom za 2023 predlagate, da ljudje tega denarja ne dobijo, da torej še naprej plačujejo – nekateri ne morejo, če ne morejo sami plačevati, potem morajo občine plačevati – še vedno plačujejo te stroške. In tisto, kar je najbolj pomembno, ta zakon bi končno uredil tudi to, čemur smo priča v zadnjem obdobju, pomanjkanju ljudi, ki bi skrbeli za te ljudi, da bi lahko ljudje, ki so doma in ki se lahko samoorganizirajo, lažje to dejavnost uredili tudi sami pri sebi doma. Ker v zadnjem obdobju ni več problema prostih postelj v domovih za starejše, ne vem, če to veste, ampak je problem, da postelje so, ni pa ljudi, ki bi skrbeli za te ljudi, ki potrebujejo 24-urno oskrbo. Torej, v več segmentih je bil ta zakon dober in vi ta sredstva jemljete.

Torej vsi, ki imajo sedaj neko pravico iz tega naslova, jo bodo obdržali tudi naprej, do pridobitve nove pravice po zakonu, ki je bil sprejet pred kakim letom dni. Nobene znanosti ni v tem, vse je jasno napisano v tem zakonu, kot je jasno napisano v 128. členu tudi to, o čemer ste manipulirali v tej dvorani in izven nje – kako morajo biti ljudje dve leti zavarovani za dolgotrajno oskrbo, če želijo koristiti storitve iz nje. V 138. členu zelo jasno piše – preberite si ga, če bi bil Tadej Ostrc zdaj tukaj, bi mu rekel, naj ga prebere sam da so za dolgotrajno oskrbo zavarovani vsi, ki so, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani, torej praktično vsi. Ker je to logično, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo se mora uvesti najkasneje do 30. junija 2025, ni še uvedeno, in ko bo uvedeno, se bodo vsi novi, tisti ki bodo na novo prihajali v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zavarovali za dolgotrajno oskrbo. Tako da te manipulacije o tem, da se tega zakona ne da, in to strašenje starejših, to mene najbolj boli. Boli me, da uradni predstavniki oblasti, minister, državni sekretar, poslanci te ljudi, ki najbolj potrebujejo pomoč drugega, še strašijo z lažmi in manipulacijami glede tega, kaj se bo zgodilo, če se recimo zakon, kar verjamem, da se bo zgodilo, vaš zakon v nedeljo na referendumu zavrne. proti temu zakonu pomeni pridobitev pravic, ne pa odvzem pravic. Zanimivo. Proti lastnim ljudem dela ta vlada, na drugi strani pa bistveno krepi pomoč migracijski politiki. Uradu za migrante se sredstva dvigujejo z 9 milijonov na 61 milijonov evrov, za 52 milijonov evrov. Za 52 milijonov evrov! Res je, da se je enormno povečalo število nezakonitih prehodov meje, z 8 tisoč v lanskem letu v istem obdobju na letošnjih skoraj 22 tisoč, vendar, lepo vas prosim, z 9 na 61 milijonov evrov. Kam bo šlo teh 52 milijonov evrov? Kam? V letu dni. Nekdanja poslanka Liste Marjana Šarca, sedaj državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je v soboto na seji Odbora za finance v zvezi s tem povedala naslednje: »Treba je vedeti, da so tukaj notri v bistvu vse investicije in materialni stroški, ki se nanašajo na delo tako obmejne policije, ki se zdaj pripravlja na postschengensko organizacijo. Se pravi, ne gre neposredno samo za delo, ki se nanaša na število migrantov, ampak gre tudi potem za obdelavo migrantov. Tukaj ima policija stroške, kar se tiče vodenja azilnega postopka, predvsem pa gre tukaj potem še za investicije za varovanje državne meje z videonadzornim sistemom.« Videonadzorni sistem

In vi ta denar tukaj dajete v velikanskem kolaču. Če bi bila meja ustrezno nadzorovana, ga ne bi bilo potrebno, ker vidite, da je 98 % tega azilnega sistema zloraba. Ljudje to zlorabljajo samo zato, da lahko potem pridejo v tretjo državo, mi se pa moramo s tem ukvarjati in to financirati. In na drugi strani denar jemljete ljudem, ki jim je bil namenjen po dolgih dolgih letih prizadevanj z zakonom, ki je bil sprejet pred letom dni. Res narobe. Ne samo, da sprememb za 2023 in proračuna za 2024 ni mogoče sprejeti, da je treba biti proti, potrebno bi bilo narediti popravni izpit. Mislim, da bi Vlada morala sama vse to umakniti, pregledati vse te postavke, ponovno oceniti zadnje napovedi, ki so bistveno slabše, kot so bile v obdobju, ko so se ti dokumenti pripravljali, in priti z novimi dokumenti. In seveda upoštevati tudi kakšno pripombo inštitucij, ki imajo vpogled v širšo sliko, recimo OECD, ki nam govori, leta in leta in leta nam to govorijo. Zdaj je bil pravi trenutek oziroma je zakon že bil sprejet, velja in ga tudi mislite v stilu nekega revanšizma, ki se ga greste v zadnjega pol leta, razveljaviti, Zakon o dohodnini, kjer ponovno OECD poudarja, da je potrebno davčno razbremeniti plače, če ne želimo, da bo ta padec gospodarske rasti oziroma minorna rast v prihodnjem letu še slabša. še slabša. Predlagam, da resno razmislite o tem, kar piše v teh dokumentih. Ponovno preglejte številke, ne jemljite denarja ljudem, dajte ga ljudem, zaradi tega ker je to denar, ki prihaja od ljudi, in zagotovite, da bo ta poraba bistveno bolj racionalna, kot ste jo načrtovali za leti 2023 in 2024. Hvala. Hvala lepa.